V interpelaciji vlade je zdravstvo omenjeno, kot je že predsednik Vlade povedal, v 2 %, če sem zelo natančna, v treh pičlih stavkih. Zdravstvo je tudi po mojem mnenju edina resna tema iz interpelacije, ki dejansko vpliva na vse državljanke in državljane. Kaj naj rečem, res nenavadne prioritete ima naša opozicija. Ampak sem po naravi večni optimist in sem se resnično trudila poiskati vsaj eno pozitivno stvar v tej interpelaciji, zakaj je bilo dobro, da je bila vložena. In ne boste verjeli, res sem se trudila in eno pozitivno stvar sem le našla. Potrebno je biti pozitiven, dovolj je tega zastrupljanja družbe z vašim negativizmom. Pozitivno je to, da sem si ponovno osvežila spomin, kaj vse smo zapisali v programu koalicijskega dogovora na področju zdravstva. In veste, kaj sem ugotovila? Da ta koalicija uresničuje korak za korakom vsebine, ki smo jih zapisali v koalicijskem dogovoru. To je dobra novica! Končno se je pojavil nekdo, ki obljube tudi uresničuje.

to, da usodo zdravstva krojijo različne interesne skupine, različni lobiji, če želite. Namesto da bi stopili skupaj in razorožili te interesne skupine, jim dajemo vetra v tiste poznane jadrnice, da še naprej gojijo svoje vrtičke na račun državljank in državljanov. Naj popravim opozicijo. Zdravstvo je ves čas vladna prioriteta in bo prioriteta, dokler ne bomo realizirali napovedane zdravstvene reforme. A ostanimo pozitivni še naprej, zato bom predstavila, kaj vse je ta vlada, ta koalicija že uresničila na področju zdravstva. Izhajala bom iz programa koalicijskega dogovora. Vse izvajamo po korakih, ukrep za ukrepom, ker tudi vi v opoziciji veste, če ste iskreni, da je vse naenkrat nemogoče izvesti, sploh pa v zdravstvu, kjer ga ni predala, ki bi ga odprl pa ne bi bil razmetan. Razmetan je bil tudi predal Urada za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme. No, ta je bil bolj prazen kot razmetan. Kot že velikokrat, naj omenim še enkrat – upam, da zadnjič, ker sem pozitivna – urad je bilo potrebno ukiniti, ker je v neskladju z direktivo EU in bi še povečal netransparentnost. Povečal bi torej točno to, proti čemur se vsi skupaj borimo. Boj proti korupciji zdravstva ostaja ena izmed prioritet te koalicije, z ali brez urada, ki nam ga tako pogosto očitate. Pa pojdimo od besed h konkretnim dejanjem. Ta koalicija se je najprej zavezala k reševanju težav, povezanih s covidom. Sprejeli smo novelo Zakona o nalezljivih boleznih, tako kot smo napovedovali. Sprejeli smo interventni zakon, pravzaprav kar dva, z enim smo naslavljali izzive, ki jih prinaša covid, z drugim pa smo želeli izboljšati situacijo, ki jo je kot posledico zapustil covid. Morda kakšen od teh ukrepov ne bi bil potreben, če bi se epidemijo covida v Sloveniji v preteklosti naslovilo ali upravljalo drugače. Z interventnim zakonom smo tako ustvarili pogoje za dodatne ambulante za osebe brez osebnega zdravnika, opolnomočili in razbremenili primarno zdravstvo, čakalne vrste smo naslovili z ukrepom, da smo v interventnem zakonu omogočili plačilo vseh zdravstvenih storitev, in na 28 področjih so se le-te zmanjšale. Sprejeli ukrepe, s katerimi se želi izboljšati vodenje zdravstvenih zavodov ter tudi profesionalizirati njihovo upravljanje in nadzor. In še bi lahko naštevala. V javni razpravi je Predlog zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu, s katerim je Ministrstvo za zdravje pristopilo k debirokratizaciji in digitalizaciji zdravstvenih storitev, a si očitno te transparentnosti in preglednosti le ne želijo vsi v slovenskem zdravstvenem sistemu. S Predlogom zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije se želi opolnomočiti javno zdravstveno blagajno na način, da postane aktivnejši kupec zdravstvenih storitev, da postane še bolj učinkovit, še bolj transparenten. V javni razpravi sta še dva zakona, zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov in zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju. V pripravi je še vrsta drugih zakonodajnih predlogov. Ministrstvo za zdravje je naslovilo tudi vprašanje investicij v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Načrt izvedbe le-teh ne more biti seznam želja, temveč nabor realno izvedljivih investicij. Sredstva ne bodo izgubljena, saj je ministrstvo hitro odreagiralo in sredstva za investicije, ki bi bila lahko izgubljena, pravočasno usmerilo v prepotrebno nabavo drage medicinske opreme. Ministrstvo je aktivno pristopilo k ureditvi področja poklicnih bolezni. Vzporedno naslavlja tudi ureditev javne zdravstvene mreže, ki jo želi bolje organizirati. Ministrstvo za zdravje naslavlja tudi področje organiziranosti nujne medicinske pomoči in urgentnih centrov v Sloveniji. Tudi tega vprašanja so se zadnji ministri za zdravje raje izogibali. Ministrstvo je vzpostavilo tudi enotni klicni center za pomoč našim državljankam in državljanom. Zaključila se je tudi priprava strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030. S projektom Ambasadorji zdravja je Ministrstvo za zdravje pristopilo k povečanju osveščenosti o zdravju ter zdravem načinu življenja. Izvedenih aktivnosti je še veliko več, naštela sem jih le nekaj. In ne boste verjeli, velika večina je zajetih tudi v programu koalicije, za katerega opozicija trdi, da se ne izvaja. V prihodnjih mesecih bomo naslovili tudi preostala vprašanja, povezana z izboljšanjem javnega zdravstvenega sistema. Pravzaprav vse to naslavljamo že sproti. V veliko pomoč so nam tudi ugotovitve Strateškega sveta za zdravstvo, ki ga je ustanovil predsednik Vlade, ki združuje več kot 20 strokovnjakov in ne 20 politikov. S tem še dodatno dokazujemo, da se držimo danih zavez, to je krepitve strokovnih argumentov pri političnem odločanju. Naj zaključim še s poslanskim zakonom, novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki se ga je danes večkrat omenilo. Novela naslavlja tri ključne cilje. Prvi: ohranja višino prispevka za zdravstvo na današnji ravni, da se s tem prepreči dodatne stiske ljudi, torej preprečuje se, da bi državljanke in državljani v prihodnje plačevali več, kot plačujejo danes. Ohranja iste pravice iz naslova zdravstvenih storitev, kot jih imamo danes. Poskrbi, da vsa sredstva, ki jih plačujemo državljanke in državljani, ostanejo v javni zdravstveni blagajni, vključno z dobički in obratovalnimi stroški zasebnih zavarovalnic. Ali je res to tako težko razumeti? Kako je lahko kdo proti temu, da vsa zbrana sredstva za zdravstvo ostanejo v javnem zdravstvenem sistemu? Jaz res to težko razumem. Verjamem, da bomo o tem še razpravljali v prihodnje. Prosila pa bi tudi opozicijo, da neha strašiti ljudi. Kar boste dosegli, je le to, da se bo zaupanje v javno zdravstvo zmanjšalo, kar pa bo res odprlo pot za privatizacijo zdravstva. Je to morda vaš cilj in ne krepitev javnega zdravstvenega sistema? Opozicija, če vi že vse veste in poznate vse rešitve in ste tako suvereni pri kritiziranju vsega, kar ni vaše, se sprašujem, zakaj niste z niti enim od več kot 30 predlaganih zakonov naslovili vsaj ene sistemske rešitve, ki bi izboljšala slovenski javni zdravstveni sistem. Zakaj niste tega storili? seveda, to je bolj retorično vprašanje. Če bi bilo vse tako enostavno, se seveda v Sloveniji o tem ne bi toliko let samo pogovarjali. Ostajam še naprej optimist, ker verjamem, da se da in da nam bo uspelo. potrebno se je zavedati, da nam bo uspelo le, če bomo stopili skupaj. Le skupaj bomo lažje zmagali v boju proti parcialnim interesom v zdravstvu, ki krojijo slovenski javni zdravstveni sistem zadnjih 30 let in več. Tudi od vas, opozicija, je odvisno, ali bo tokrat zmagal slovenski pacient ali bo ponovno zmagovalec kdo drug. Tudi vaša odgovornost je to in ne samo naša. Upam, da se tega zavedate.

Lep pozdrav! Po takšnem – ne vem, kaj je to bilo – je zelo težko nadaljevati. Ampak naslavljate, naslavljate, naslavljate. Nehajte naslavljati, začnite delati. Deset mesecev poslušamo: naslavljamo, bomo, smo naslovili. Bom rekla tako. Prej je bila tista debata o košarici pa o cenah živil. Upam, da so v tej košarici, v ne vem koliko tisoč teh živil tudi jabolka in da so ta najcenejša. Pa veste zakaj, verjetno. Eno jabolko odžene zdravnika stran. Ker v takšnem sistemu, kot je in kar se dogaja – vam bom potem prebrala številke, ki jih imate v enem debelem poročilu, in si lahko preberete in ne bi bilo treba tako na pamet pa kar vsepovprek govoriti bomo rabili kar veliko jabolk pojesti. Pa po mojem še najboljše, da pojeste tista kmečka, nešpricana jabolka. Bilo je kar nekaj stvari rečenih, tudi glede kadrovanja. Če se bomo tukaj ustavljali, potem ne bomo prišli daleč, ker tudi mi lahko

na naše delovanje, na zapiranje, na skoraj že teroristične dejavnosti oziroma fašizem in tako naprej. Slišali smo sicer od enega kolega, da so danes tudi vojne razmere. Sicer zdaj ne vem, kakšne, ampak bilo je rečeno. rečeno. Jaz bom uporabila besede predsednika Vlade, ki jih je danes izrekel, pa jih bom malo obrnila. Ko smo se borili s covidom, ste nas blokirali. Spomnite se časa covida. Mi se nismo borili samo proti opoziciji v parlamentu, ki je takrat udarjala po mizah in zahtevala, ne vem, nočne seje in kako mora Vlada odpreti vse meje in covida sploh ni in tako naprej. Mi smo se ukvarjali tudi s tem, da je marsikdo iz političnih strank objavljal tiste letake, kjer je pisalo »Stop maskam v šolah«, »Odprite šole sindikatom«, ki so to zahtevali. da je covid takrat in danes isto, nepoznavanje razmer, ampak ne bom šla tako daleč. Danes je popolnoma drugače. Seveda smo cepljeni, preboleli in tako naprej in tudi vse druge zadeve vplivajo na to, da ni isto. Veste, najbolj pa zaboli tisti, mislim, da je bil prvi slajd Poprava krivic in zaščita pravne države, kjer je predsednik Vlade danes povedal in ga je potem tudi ministrica, oziroma tudi na Twitterju lahko preberemo, dopolnila, da je bilo za več kot 5,7 milijona evrov glob brez zakonite pravne podlage, okoli 80 posameznikov je bilo zaradi neplačila te neutemeljeno naložene globe v zaporu, tistim, ki so globo odplačali z delom v splošno korist, takih je bilo kar precej, bomo poplačali po 10 evrov na vsako začeto uro dela, tistim, ki so globo odplačevali z nadomestnim zaporom, pa bomo poplačali 100 evrov za vsak prestani dan. Vprašam vas, draga koalicija, predsednika Vlade, tudi ministra, ki ve, kakšne so bile zadeve v času covida, kdo bo odplačal tistim, ki so bili intubirani, ki so izgubili svojce v času covida, kdo bo pojasnil tistim svojcem, so starši, stari starši umirali v DSO-jih. Pa veste, zakaj? Od 2008 do 2020 ni bilo niti ene dodatne postelje in takrat so se DSO-ji ukvarjali s tem, kako narediti sivo cono, rdečo cono in tako naprej. In mene zanima glede na te globe, kdo bo pojasnil to tistim svojcem. To je to vprašanje, kar se tiče. In meni je zelo nerodno, da je da je sploh predsednik Golob dal boginjo pravice na prvi slajd. Sramota. Zdaj pa, da se ne bomo ukvarjali s prejšnjo vlado, ker ni interpelacija prejšnje vlade, ampak gre za interpelacijo sedanje vlade. Je kar nekaj obljub in predsednik Vlade je nedavno nazaj dejal v tem hramu demokracije: »Takrat ko bomo dali obljubo, se jo bomo tudi potrudili izvršiti ali pa bomo povedali, zakaj je nismo.« Zdaj bom pa povedala nekaj zadev oziroma prebrala nekaj izjav ministra za zdravje. In sicer, 20. januarja je trdil, da bo nov plačni sistem za javne uslužbence 1. 4. 2023. Enako 25. januarja: »Definitivno oblikujemo ločeni plačni steber za področje zdravstva.« »Jasno bomo oblikovali časovnico,« enako. Potem 22. februarja: »Osebno sem optimist, da bomo do 1. aprila oblikovali steber, torej nov plačni steber.« 22. marca se ta časovnica zamakne. to je, kar se tiče obljub. Nismo povedali, zakaj so se te časovnice zamaknile. Ampak tudi predsednik Vlade je v svojem uvodnem nagovoru, ko je postal predsednik Vlade, dejal, da ljudje potrebujejo samo upanje. In to še vedno imajo, tega jim seveda ni nihče vzel. Kar se tiče plačnega sistema, dva meseca in pol od začetka pogajanj, pol meseca po roku za predstavitev rešitev je minister odpovedal pogajanja oziroma sestanke s sindikatom Fides. Torej, toliko o tem, kar je govorila ministrica za javno upravo – da se pogajajo. In o tem, da je prejšnja vlada naredila neke anomalije v zdravstvu in da seveda ni dokončala dela – ga je želela, vendar je Ustavno sodišče to seveda preprečilo s spremembo plačnih razredov v zdravstvu. Pa vendar bom potegnila zdaj ven koalicijsko pogodbo, samo to bom prebrala, ker če začnem vse ostalo, potem, gospa Kozlovič, vse tiste vaše zadeve odpadejo. »Takoj dodatno finančno stimulirati medicinski kader.« Takoj. Danes je leto dni po teh izjavah. Takoj bomo tudi skrajšali čakalne dobe, do 15. septembra. Tule imam kar nekaj izjav ministra tam do konca leta, da bodo 15. septembra skrajšane vse čakalne dobe. Sprejeli ste akcijski načrt, drži, ga tudi plačali po podjemni pogodbi ali avtorski, ne vem. Pregled čakalnih dob – na NIJZ jih ni več, sta samo dve za leti 2022, za 2023 tega več ni. So pa znani podatki, dostopnost do storitev se ni nič izboljšala, na dan 1. 1. 2023 v primerjavi s 1. 1. se je od 56 storitev podaljšala čakalna doba za 36 storitev. Nad dopustno čakalno dobo je na dan 1. 1. 2023 čakalo 120 tisoč oseb ali 44,4 % vseh čakajočih, dočim isti datum 2022 88 tisoč oseb. obljuba ni izpolnjena, verjetno bomo dobili odgovor, zakaj ne. Interventni zakon je uvedel plačila za celotni perspektivni program, kljub temu pa program še vedno ni realiziran v

Ga ni. Letni obseg in vrednost programov zdravstvenih storitev naj bi v dogovoru z ZZZS opredelili partnerji v zdravstvu, to so Zdravniška zbornica in tako naprej, da ne naštevam vseh teh deležnikov, vendar je zaradi interventnega zakona prišlo do uredbe Vlade, ki določa obseg in vrednost programov. Torej vladate z uredbami, splošnega dogovora ni. In jaz sem to govorila, ko je bil sprejet interventni zakon. Toliko o tem. Ministrstvo si je torej vzelo pristojnost določati višino programov, vrednost in tako naprej. Zakaj? Zakaj je potrebna uredba? Ali je izredno stanje? Aja, to je tisto, ko je rekel kolega, da smo v vojnem stanju. Ker namreč tam piše, da v izrednih razmerah potem Vlada z uredbo vlada. vlada. Kar se tiče primarja. V dogovoru za leto 2022 so bile predvidene širitve za dodatne time izbranih osebnih zdravnikov, vendar to ni izvršeno v stotih Otroški dispanzer, recimo 9,52 tima razpisanega, popolnili so samo za 4,63 tima. Pri ambulantah za večjo dostopnost do izbranega zdravnika je predvideno 57 timov koliko mislite, da je popolnjenega? 8,2. 8,2 tima. Zakaj? Ker ni zdravnikov. Izpred nekaj dni je tudi podatek ZZZS, da je 55 programov ostalo nerazpisanih. Zakaj? Ker ni zdravnika. Potem ste uvedli ambulante za neopredeljene in danes smo slišali, tako ostro: morate misliti, 10 tisoč, 10 tisoč oseb je našlo svojega osebnega zdravnika v tej ambulanti. Veste, koliko je bilo neopredeljenih? 75 tisoč brez tujcev.

Ne zmigovati, predsednik Vlade, jaz vam lahko prinesem drugi interventni zakon, obrazložitev, kjer imate vse tabele notri. Torej samo 6,8 % oseb je našlo osebnega zdravnika, vi pravite, v teh ambulantah. Ampak, veste, ena stvar je. Niso se skrajšale čakalne dobe, niste zagotovili zdravnikov in vse tisto, kar je naštevala kolegica, torej zakon, tobačni zakon, ne vem, kaj vse, to ne bo prineslo novih zdravnikov, to ne bo prineslo skrajševanja čakalnih dob, to ne bo prineslo popolnitev vseh programov. Danes zavarovalnica plača vse storitve, ki se izvedejo. To je pač prineslo in potem poslušam koalicijo, ki pravi, zdaj so pa povzeli za nami, češ, ja, saj ne morejo izvajati vseh storitev, ker zavarovalnica avgusta reče stop. Niti svojega zakona ne poznajo! Zavarovalnice danes plačajo vse storitve. Zakaj zaboga torej potem podaljševanje čakalnih dob? Zdaj pa, kaj se pa dela. Delajo se pa zadeve, kot je recimo tole, kar je bilo zdaj rečeno, sicer poslanski zakon, da se bo ukinilo prostovoljno dodatno zavarovanje. Glejte, ta zakon je iz časa gospoda Marjana Šarca, bila bila pa je to čista nuja, nekaj je bilo potrebno narediti. Niti toliko niste bili, da bi tisti zakon malo spremenili pa pogledali, kakšne bedarije ste noter napisali, in zdaj govorite o ukinitvi. Zakaj? Češ da imajo zavarovalnice dobiček. Tri zavarovalnice imamo. Pa mi boste potem mogoče sami odgovorili, katera zavarovalnica je pa v resnici target tega in zakaj je target tega. Zakaj je tarča tega zakona, zakaj je tarča tega, kar govorite? Imamo tri zavarovalnice, ena je dede, ena je deoo, ena je pa d. Torej, Vzajemna je edina zavarovalnica, ki je target. Me pa zanima zakaj. Ker je tarča že kar nekaj časa. Namreč, ta zavarovalnica dobiček deli med komitente in ne dela dobička, ker ga ne sme. In jaz osebno sem dobila v lanskem ali predlanskem letu pet evrov nazaj. Prej je bilo pa tako, da teh evrov niso vračali, ker bi bilo to tri evre, in so rajši dali v skrajševanje čakalnih dob. Torej, odgovorite mi, katere so čiste zasebne zavarovalnice, v katerih govorite o dobičkih. Pa še neka matematika ne gre skupaj. Pravite, 600 milijonov bomo pobrali iz zavarovalnic zaradi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, dali v ZZZS, poleg tega bomo dali 50 milijonov dobička, ki ga imajo zavarovalnice, poleg tega 17 milijonov režijskih stroškov, torej nekje 700 milijonov. Hkrati poveste, da ni podlage, da zavarovalnice dvigujejo zavarovanje s 35 na več. Torej ne potrebujemo več denarja. Če ni smiselno dvigovati, potem ne potrebujemo več denarja. Ampak hkrati pa poveste, ko boste dali na ZZZS, da bo pa v proračunu potrebno zagotoviti še 180 milijonov. Zdaj mi pa povejte to matematiko. In celo bianko bi dali v zakon. Bianko. Zakaj sem rekla, da ste takšno neumnost naredili, da niti tega niste popravili? Zato ker je zaradi tega odstopil minister za finance v času Šarčeve vlade – ker ni želel podpisati te bianko menice. Ni želel, ker se nikoli ne ve, kako bo na ZZZS. Nikoli se ne ve. Ljudem boste pač obvezno določili ta prispevek, poleg obveznega še dodatno, ampak zavarovalnice so že reagirale, veste. Že dobivamo nove ponudbe. Ponudbe za specialiste in nezgodna zavarovanja pri zasebnikih po 4,6 evra na mesec. Pa se gremo. Na koncu vam povem, minister, ko ste prej rekli, kolegica Kozlovič, da bodimo vendarle, »bodite tudi v opoziciji fer pa povejte, da ne gre takoj vse na hitro v zdravstvu« – drži. Jaz sem to ministru povedala na hearingu, ko je rekel 15. septembra čakalne vrste, 15. septembra bomo imeli to pa to pa to pa to. Jaz sem rekla, minister, jaz vam verjamem, da si mislite, da to gre, ampak na koncu se boste 15. septembra zaleteli v zid. In to se mu je zgodilo. Ker 15. septembra ni imel nič na mizi in konec leta nič na mizi. V strateškem svetu je bila celo vaša kolegica, niste videli nobenih nasprotij interesov. Tisti strateški svet je propadel, odšel je k predsedniku Vlade. On je ustanovil nov strateški svet z vodjo gospodom Brecljem. To je bila po mojem neka nezaupnica ministru in minister se mi zdi, da zdaj obupno išče neke stvari, da se pač pokaže, da pa vendarle on vodi zdravstveni resor. Poleg tega ste seveda ustanovili nov urad za kakovost in investicije. Jaz se moram tega urada malo dotakniti, naj mi kolegi oprostijo, ker bom malo več časa porabila, ampak ta urad je zelo zanimiv. Vodi ga nadnadzornik gospod Šabeder. Namreč, on je tudi član sveta zavoda v UKC Maribor pa na Onkološkem inštitutu, hkrati direktor Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, nadzira sam sebe. Zelo zanimivo, nihče ne vidi tukaj navzkrižja interesov. Za ta urad ste porabili, mislim, da več kot 50 tisoč evrov. Celo za administrativne zadeve in poročila v uradu ste namenili 4 tisoč evrov, recimo, pa za priprave pravnih vsebin, pa investicijskih in finančnih vsebin. Ena je pa zelo zanimiva, ta je pa za 36 tisoč, in sicer za gospo Sandro Kašca, ki je bila vodja kabineta pri ministru za zdravje do 31. 7. 2022 in 20. 7. podpiše pogodbo za svetovanje pri reorganizaciji dela v DZV in pri začetku delovanja Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu v višini 36 tisoč tik preden zapusti delovno mesto vodje. Lahko bi rekli lepa odpravnina. Ampak ta urad – že kar nekaj časa spletna stran prazna, votla. Je pa baje ta urad in Šabeder ugotovil neka korupcijska dejanja pri nabavi medicinske opreme, ki jo je najprej v bistvu sam podpisal oziroma sam vodil oziroma vedel, kaj se dogaja, in potem, glej ga zlomka, naenkrat ugotovil, da pa gre za neka korupcijska tveganja in sam naznanil, v bistvu lahko rečemo sam sebe, da pač zadeve ne tečejo tako, kot je potrebno. Predsednik Vlade je danes še nekaj neumnosti povedal. Tudi to, da je v času covida cel zdravstveni sistem stal.

kaj jaz vem, pa dajmo interpelacijo ministrstva za zdravje, da se bomo lahko cel dan pogovarjali o zdravstvu. Mogoče bi pa to šlo. Tako da, minister, ne s hitropoteznimi zadevami zdravstva še bolj, bom rekla, spravljati v neroden položaj. Mislim, da vsi ti zakoni, ki jih danes sprejemate, ne bodo pripomogli k temu, da bomo imeli več zdravnikov, da bomo imeli opravljenih več storitev, ampak ravno nasprotno, mislim, da bi morali delati na upravljanju zavodov, na tem, da se poveča tudi število specializacij urgentne medicine, ki jih je bore malo. Jaz sem slišala, da so začudeni glede na to, da ni urgentnih zdravnikov, in tako naprej. Torej, na tistih področjih, ki bodo pripomogla k temu. Konec koncev, da uvedete štipendije, o katerih govorite na medicini. Ker videli smo pa že tudi v času naše vlade in tudi zdaj v vašem, da denar – več kot daš, denarja ni dovolj. Ni dovolj, ne opravlja se več storitev, niso bolj izkoriščeni kadri

zavajali, ko ste navajali, kako potekajo pogajanja, oziroma ko ste govorili o tem, da so pogajanja odpovedana. Pogajanja niso odpovedana. Ker sva oba z ministrom danes cel dan prisotna tu v dvorani in govorimo o vsem, kar je možno, o vseh temah, ki so možne, ki jih je možno prinesti na dnevni red, sva pogajanja prestavila. Torej, pogajanja niso bila odpovedana, so prestavljena, in mislim, da je to ena bistvena bistvena razlika. Lahko vam pa povem glede na to, da dejansko od junija naprej sedim praktično tedensko, če ne več dni na teden na pogajanjih, kaj je glavni problem, ki ga sindikalisti, pa če govorimo o Fidesu ali če govorimo o kateremkoli od 45 reprezentativnih sindikatov, povedo, zakaj je taka slaba volja. Zaradi nezaupanja do preteklih vlad. Zakaj? Zakaj? Novembra 2021 je bil sklenjen dogovor z delom zdravstva in socialnega varstva, kjer ste v enem delu zdravstva in socialnega varstva dvignili plače, drugemu delu pa samo obljubili, da boste to storili. In verjemite, da je izjemno težko pogajati se pod takimi pogoji, ko so pretekle vlade veliko obljubljale pa malo storile. In ta vlada oziroma minister za zdravje in jaz kot ministrica za javno upravo in sploh vlada kot taka, kar smo obljubili, smo tudi storili. Še glede na to, da ste nekaj govorili tudi o 1. aprilu in kaj bo 1. aprila. Ravno to je bil razlog, da smo, ko smo zapirali stavko z zdravniškimi sindikati, zapisali, da bo do 1. aprila postavljen zdravstveni steber – nezaupanje, nezaupanje do dela preteklih vlad. Zelo jasno v tistem dogovoru tudi piše, da bo zdravstveni steber predstavljen v plačnem zakonu, ki se prenavlja, in prenavlja na način, da se pogaja s socialnimi partnerji, torej v okviru delovnih skupin, za katere ste prej trdili ali v bistvu nenamerno povedali, da pač to ne poteka. Torej, to ne drži, pogajanja tečejo. Še več, če želite, v zdravstvu in socialnem varstvu po letih, po dolgih letih prvič sedijo skupaj vsi sindikati, ki delujejo na področju zdravstva in socialnega varstva. Osebno si štejem to kot enega večjih dosežkov, ker v bistvu kaže, da se kultura dialoga dejansko udejanja v praksi. Hvala lepa. Replika kolegica Godec in potem dajem besedo ministru Danijelu Bešiču Loredanu.

zdravniških organizacij Fides, Praktikum, DENS – Sindikat zobozdravnikov Slovenije, Mladi zdravniki, Zdravniška zbornica, Slovensko zdravniško društvo, Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, kjer so povedali to, kar sem jaz prej povedala. Po pol meseca, ko bi morali imeti te zadeve že rešene oziroma na mizi, ste prestavili aktivnosti. In tukaj piše: Vlada aktivnosti odpoveduje. Tule imate sporočilo za javnost s spletne strani. Torej, ali zavajajo oni ali vi. Kar se pa tiče nezaupanja. V prejšnji vladi smo se pogajali z različnimi deležniki, tudi z zdravniki, in prišli do končnega rezultata in je bilo to uvrščeno v zakon in je bilo potem pač na Ustavnem sodišču to zaradi drugih sindikatov, pritiskov in tako naprej – ne zmigovati, poznate odločitev Ustavnega sodišča. Če je ne veste, potem si jo preberite. Torej je bilo takrat zaradi tega to zaustavljeno. In bil je tudi dokončno oblikovan zakon o zdravniških plačah oziroma o plačah v zdravstvu, torej vseh, v celotnem zdravstvu. Sem že povedala ministru, potegnite tisto ven pa malo poglejte. Torej, o nezaupanju, težko rečem, da govori o nezaupanju, ker so bila pogajanja takšna in nismo govorili o časovnicah javno in razglašali 1. april, 15. september, ne vem, kateri datum, ampak smo naredili. In nismo naslavljali, ampak smo naredili. Hvala.

Kot rečeno, v zdravstvu niso samo zdravniški sindikati, delujejo tudi sestre, delujejo tudi farmacevti in z vsemi temi sedimo na istih pogajanjih, ki so danes prestavljena ravno zaradi tega, ker z ministrom oba danes cel dan sediva tu na tej interpelaciji. Glede zakona, kako ste reševali zdravniške plače. Tu je treba jasno in glasno povedati, zdravniške plače ste želeli po tiho, po tiho dvigniti v interventnem zakonu PKP, kovidnem zakonu. In še več, argumentacija,

Kaj bi se zgodilo 1. 1. 2023? Za šest plačnih razredov bi zmanjšali plače. Zakon, ki ga omenjate – ja, poznamo tudi ta zakon. Poznamo tudi ta zakon, gre za na nek način izstop iz enotnega plačnega sistema, za katerega pa, kot vemo, se ta vlada pač ne zavzema. Še vedno verjamemo, tudi vaše izjave nenazadnje pritrjujejo temu, da je potrebno enotni plačni sistem na nek način ohraniti, tudi zaradi javnofinančne predvidljivosti. (PS SDS):** Ne zdaj, kaj bi bilo, če bi bilo. Ne. Če bi bila naša vlada, bi te stvari peljali do konca, tako kot je bilo dogovorjeno v času naše vlade. Večina sindikatov, razen enega, na izobraževanju ni strinjala z izstopom in s spremembami. In potem bi te stvari peljali naprej. Ja? In zato smo rekli začasno. Začasno. Vi pa začasno obljubljate dodatke sodnikom, pa jih ni, pa obljubljate začasno pa ste dali začasno, niste dali začasno 150 evrov skupini J, zato ker ni mogla izvrševati v zdravstvu interventnega zakona. Mi smo dali začasno, ja, ker smo imeli načrte za naprej,

Hvala, predsednica, za besedo. Lep pozdrav vsem poslancem, naši vladi, predsedniku Vlade! Ostal bom pozitiven in se bom držal Tamarine pozitivne psihologije, mi kljub vsemu dovolite, da sem danes z veseljem tukaj. Zakaj z veseljem? Zato ker ste vi ali pa smo mi, vsi tisti, ki so nas ljudje na volitvah izbrali, in vsi mi imamo nalogo, da reformo zdravstvenega sistema izpeljemo. Vedno znova mi je v čast in veselje, ko poslanko Jelko Godec vidim, kako miga z glavo in se pači na moje besede, ampak super, tako pač to je, jaz to sprejmem in upam, da si bova enkrat segla v roke in bova znala reformo tudi skupaj z nami izpeljati v dobro ljudi. ljudi. Vse vas bi prosil, pa posebej predlagatelje interpelacije vlade, da prenehamo z izrazi ali z izrazoslovjem »zdravstvo razpada«. Zdravstvo ne razpada. Tudi v času covida ni razpadlo, tudi pred covidom ni razpadlo. S tem, ko razlagamo, kako zdravstvo razpada, pravzaprav žalimo vse tiste, ki v zdravstvenem sistemu delajo, delajo pošteno, korektno in opravljajo delo, ki ga danes vedno manj ljudi želi opravljati. Zdravstvo kot celota, kot izjemno ključen družbeni podsistem je v hudi krizi. V hudi krizi ni samo v Sloveniji, je v celi Evropi, v vseh državah sveta, če želite. Zadnji dve leti se cela Evropa, cela regija ubada s tem, kar se ji je v zdravstvenem sistemu in sistemu socialnega varstva, vendar nekoliko manj v tem delu, zgodilo. Imamo nekaj izzivov in imamo nekaj iztočnic, ki jih moramo vsi sprejeti in so popolnoma nove. Danes se zdravstveni sistem sooča z novo postkovidno realnostjo, kjer imamo hudo krizo kadrov, kjer imamo povečano potrebo ljudi po zdravstvenih storitvah vsaj v 30 % zaradi postkovidnega repa. Se pravi, v času covida se je v Sloveniji za 30 % zmanjšalo izvajanje nekaterih dejavnosti. In če pogledamo v Angliji, ki je bila prva, ki je objavila pravzaprav ta postkovidni rep, oni so izračunali, da bodo potrebovali osem let, da bodo prišli na normalno delovanje zdravstvenega sistema. V zdravstvu imamo izjemno rast stroškov, ki je pravzaprav ne zna pojasniti nihče, in imamo problematiko staranja. Ampak če mi dovolite, vendarle, ker je bilo rečeno, kako nič ne delamo, kako se ni nič zgodilo, kako so samo prazne obljube in tako naprej. Ljudje so že pozabili in verjamem in prav je, da tudi so. Torej, avgusta 2022 smo se soočili s časopisnimi naslovi: covid, spet bomo zapirali oddelke in tako naprej. Nismo odreagirali politično, stroka je napisala smernice za jesen, zimo, mi smo jih upoštevali, smo jih uzakonili, imeli smo jasen načrt in ga nismo spreminjali. Zaradi skupnega sodelovanja vseh smo ostali pravzaprav do danes v fazi ena, življenje se je vrnilo v normalo, ničesar nismo zapirali. Ne, ker bi bilo to spontano, ker smo s trdim delom vlade in poslancev uzakonili vse to, ker smo pravzaprav videli, kaj se dogaja, in danes smo tukaj, kjer smo. Dejstvo je, da je seveda covid druga bolezen, dejstvo je, da smo sedaj covid nekako integrirali. Ali smo imeli srečo ali se je bolezen sama ali je cela Evropa naredila napako, ključno je, da se iz tega kovidnega obdobja nekaj naučimo, tako kot se moramo učiti iz vsega tistega, kar se dogaja v tujini. In v tujini najboljši sistemi pokajo po šivih. Vsi, vsi, tudi Slovenija, ki se tukaj ne razlikuje od Evrope, imamo dva izziva obvladovanje akutnih stanj v zdravstvenem sistemu, predvsem krize kadra, in kako preoblikovati, nadgraditi zdravstveni sistem, da se nam nikdar več ne ponovi to, kar se je zgodilo v času covida. Preoblikovanje uporabljam namenoma, ker beseda reforma straši ljudi. Kar bi želel reči, je, da vse, kar počne ta vlada, kar počne ta koalicija in si želim, da bi počela tudi opozicija, počnemo zgolj in samo v dobro ljudi. Res je, sprejeli smo dva interventna zakona. S prvim zakonom smo seveda hoteli zdravstveni sistem vrniti na nivo iz leta 2019. In ja, veliko ljudi je dobilo zdravstveno storitev, še bolj smo pa videli dejstvo, da so se razgalile vse slabosti, vse nevarnosti in vse napačne prakse v zdravstvenem sistemu v luči tistega, kar bi zdravstveni sistem moral biti transparenten, široko dostopen javni zdravstveni sistem. To zdaj vidimo, kaj se je zgodilo. Če odpremo kapico, rečemo, plačali bomo vse, smo videli, kaj se dogaja. In ni res, da smo na pamet uvedli ambulanto za neopredeljene. Tri mesece smo jo usklajevali, bila je usklajena in predstavlja zgolj in samo začasno rešitev, izhodišče za še nekatera druga delovišča v sistemu in jih bomo tudi sedaj ustrezno prilagodili. Ne pozabimo na stanje duševnega zdravja, na preventivo. Vse to smo naslovili, vam bom potem še na kratko opisal. In ja, morje obtožb je bilo, da zapiramo NMP-je, da ne bo več v Kamniku pa v Sevnici, pa nič ne drži. Nobenega uradnega dokumenta ministrstva nismo dali, kjer kogarkoli kakorkoli zapiramo. Ampak ja, šest mesecev smo se pogovarjali, iskali kompromise s 27 strokovnjaki družinske medicine, urgentne medicine, anesteziologije, interne medicine in imamo temeljni temeljni strokovni dokument, kaj je potrebno na področju NMP ali nujne medicinske pomoči spremeniti, da bomo imeli sistem zgoščen, varen in da bo pacient dobil oskrbo takrat, ko jo potrebuje, da se izognemo vsemu temu, kar se dogaja. In sedaj imamo podlago za mrežo. Če želimo narediti reformo ali nadgradnjo, jo moramo narediti pri službi nujne medicinske pomoči. To nam priznava cela Evropa. Tu je potrebno začeti, na osnovi tega se potem naredi mrežo. Pa mi vseeno dovolite, da na kratko predstavim še, se pravi, izhodno kovidno strategijo sem že opisal,

In prvič po 30 letih smo sprejeli pravilnik o poklicnih boleznih. Ustanovili in dali v uporabo smo klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema. Glejte zanimivo zgodbo, ko smo ga na Vladi vpeljali, so kar naenkrat vsi klicni centri začeli delovati, ažurno so se vsi izvajalci začeli odzivati na vprašanja ljudi. Posodobili smo portal zVEM, vsak lahko to tam vidi. Na območju Ljubljane, kjer je bila kriza največja, sedaj potekajo aktivnosti pridružitve dejavnosti NMP, se pravi tako Zdravstvenega doma Ljubljana kot UKC, v enotno izvajanje dejavnosti v urgentnem centru. Omenjenih je že bilo 70 dodatnih specializacij klinične psihologije. Sredstva za širitev mreže centrov za duševno zdravje odraslih in otrok, več kot ekstra 1 milijon evrov smo zagotovili, da bodo otroci prišli do storitev. Imamo leto duševnega zdravja, imamo strategijo demence, imamo projekt Ambasadorji zdravja, kjer prvič v zgodovini naslavljamo preventivo. Zakaj? Zato ker je preventiva ključna, preventiva raka, preventiva ostalih obolenj, ki že teče, razmišljamo o novih preventivnih programih in odkrito se pogovarjamo o kajenju, o alkoholizmu in seveda o strategiji drog. Pa mi dovolite zdaj, za konec, imamo nekaj ključnih izzivov v zdravstvu. Imamo jih mi vsi, ne samo koalicija, tudi opozicija, zato ker smo mi vsi izvoljeni od ljudi. Prvi izziv so kadri. Kadri, ki v zdravstvu v celi Evropi manjkajo. Slovenija je zgodovinsko pozabila na razvoj kadrov, na to, zato imamo danes tisoč zdravnikov premalo. Vse aktivnosti intenzivno potekajo, da se poveča vpis in tako naprej. In kar bomo naredili letos in drugo leto, se bo v sistemu poznalo šele čez pet do sedem let in nič prej. To je dejstvo, ki ga gotovo veste. Še večjo težavo predstavlja kader zdravstvene nege. Če imajo nekateri deli Evrope srečo, da se iz velikih bolnišničnih sistemov kadri usmerjajo na primarno raven, mi te sreče nimamo. Naši kadri iz zdravstvenega sistema bežijo ven, posebej kategorija srednjih medicinskih sester. Tu se je v zadnjih 10 letih zgodilo nekaj, kar se ne bi smelo. Se pač je in to bomo sedaj poskušali z dialogom tudi rešiti. In ta dialog poteka. Zakaj? Ker če ne bo kompromisa med obema skupinama, srednjih medicinskih sester in diplomiranih in kompetenc in kdo v sistemu bo kaj delal, ne bomo te problematike rešili. En del je, in tudi tukaj prvič v zgodovini to postavljamo, plačni steber zdravstva. Zakaj? Ker kar tako iz zdravstvenega oziroma iz plačnega sistema ni možno izstopiti. Z ministrico, je zdaj ni, je šla, sva se konstantno ubadala s tem, kam pa naj zdravniki gredo izven sistema. In bodo ostali v skupnem plačnem sistemu zdravstva. Skupaj MJU, MZ, MF intenzivno delajo, imamo še seveda plačno skupino F, ker je zdravstvo in socialno varstvo eno. Intenzivno delamo na mreži potreb zdravstvenih storitev za ljudi. Naša mreža, obstoječa mreža izhaja iz 80. let, nikoli ni bila nadgrajena. Če boste gledali statistične regije, imamo regije NIJZ, imamo območne enote ZZZS in imamo ključno celico, ki je na občini. Ko vse to prekrižate, boste videli, kako so se pravzaprav potrebe prebivalstva spremenile. Imamo poti, imamo avtoceste, gostota prebivalstva se je spremenila, naša infrastruktura je ostala enaka. Najkasneje v mesecu juniju bomo predstavili model, kako bomo te zadeve končno uredili, da bomo dobili mrežo potreb zdravstvenih storitev glede na gostoto prebivalstva in starost prebivalstva. Tudi v tej luči, ker so bili očitki, da zdravstvena reforma ne teče. Teče! Koraki so naslovljeni, vse časovnice, ki so tam, lepo tečejo in dva zakona, torej zakon o digitalizaciji in zakon o strukturnih spremembah ZZZS sta v javni obravnavi, in v maju ju bomo dali v parlamentarno proceduro. Iščemo rešitve. Ampak zanimivo, ne boste verjeli, velika večina ljudi si transparentnega digitalnega zdravstvenega sistema ne želi. Ljudje in predvsem interesne skupine si ne želijo, da je vsak korak v zdravstvu zapisan, da je vidna sled, da pacient pa predvsem vsi izvajalci med sabo vidijo, koliko denarja so iz javne zdravstvene blagajne dobili javni zdravstveni zavodi in koncesionarji in se lahko med sabo primerjajo. Neskončno velik upor. Zanimivo. Pa mi dovolite, da dokončam tisto, kar je predmet manipulacij, posebej v zadnjem času. Nobene zasebne zdravstvene zavarovalnice ne targetiramo, targetiramo, ali kako ste me vprašali. Prišla je popolnoma presenetljivo najava ene od zasebnih zdravstvenih zavarovalnic, da bodo premijo zvišali s 35 na 45. Imeli smo sestanek z njimi, osebno sem ga imel z ekipo in ena od zavarovalnic je rekla, da bo s 1. majem to naredila, ostale so rekle, da bodo najkasneje 1. septembra sledile. Zakaj? 73 milijonov evrov rezerviranih sredstev je bilo porabljenih, stroški v zdravstvenem sistemu se večajo, očitno smo tudi s tem, ko smo odprli strukturo izvajanja dejavnosti, naredili tako, da so bila plačila v procentih iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja večja. In tudi to smo ugotovili in moramo raziskati. Ko smo odprli kapico, so se nenujni reševalni prevozi nenormalno zvečali. In ko bomo dobili analizo, vam jo bomo seveda predstavili. Zato smo morali odreagirati. Kot Vlada smo z uredbo, da, z uredbo in zakonsko podlago, ne brez zakonske podlage, ceno omejili na 35,67 evra in vzporedno je Poslanska skupina Gibanje Svoboda dala zakon o ukinitvi obstoječe oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kot zavarovalnega produkta. Nikoli v naši komunikaciji, te vlade, mene ali predsednika Vlade, ni bilo rečeno, da bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinili in ne bo treba ljudem plačevati nič. Vedno smo govorili, da bo potrebno najti nadomestilo za 600 milijonov evrov denarja, ki ga prek dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zberemo. Zavarovalnice so nas prisilile, da smo naredili prvi korak, presekali gordijski vozel z dvema namenoma – da zaščitimo ljudi, da se jim premija ne zveča, kar je sicer res taksativno zapisano, da gre za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vemo pa vsi, kakšno funkcijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje v sistemu opravlja, in drugo, zasebne interese zdravstvenih zavarovalnic smo umaknili z mize. Še enkrat, ko smo to naredili, smo jasno dali vedeti, da gre za začetni korak celovite prenove financiranja zdravstvenega sistema. Zaključil bom z besedami, ki jih vsi morate poznati. Inštitut za ekonomska raziskovanja je naredil raziskavo, kjer je dal jasno vedeti, da v kolikor nič ne spremenimo v zdravstvenem sistemu, v kolikor na enak način zberemo vsa sredstva, nam bo leta 2030 zmanjkalo 530 milijonov evrov, brez da zvečamo kakršnekoli storitve, brez da naslovimo vse potrebe, ki jih moramo nasloviti. To naj nam bo vsem nam iztočnica, da najdemo način, kako pravzaprav reformo ali nadgradnjo ali spremembo zdravstvenega sistema v dobro ljudi naslovimo. In res čisto za konec: ta vlada se in se bo vedno zavzemala za transparenten, digitalen, javno dostopen zdravstveni sistem, javni zdravstveni sistem, da bo pacient dobil storitev, ko jo potrebuje. In to je edina želja, ki jo imamo. Hvala lepa. Replika. Kolegica Godec, izvolite. **JELKA GODEC (PS SDS):** Se lahko strinjamo, da mora biti za transparenten zdravstveni sistem, definitivno, ampak pravite, časovnice tečejo. Jaz ne vem, ali po Ljubljanici, po Savi do Črnega morja, ali kje tečejo. Nič ne teče. Ker sem vam povedala, jaz vam lahko citiram, ne bom zdaj brala, ker lahko pol ure berem vaše citate, ko govorite o 15. septembru, 1. januarju, 1. aprilu in tako naprej. Torej ne s takšnimi. Moram reči déjŕ vu. To, kar je govorila Milojka Kolar Celarc, enako zdaj vi govorite. Enako. ne bom rekla isto, ampak enako. Mi je zelo žal, zato ker od začetka se je zdelo, da pač želite, ampak sem rekla, očitno vam ne gre in časovnica vam odteka. Covida ni, ker so bile smernice za bolnike in ste uspešno reševali covid. Niste se dotaknili bolniških, absentizma. Po podatkih NIJZ je bilo zaradi začasne nezmožnosti za delo v letu 2022 izgubljenih 17 milijonov dni. 17 milijonov dni, kar predstavlja 5,2-odstotni dvig glede na 2020. Še dodatni 21-procentni dvig glede na leto 2021, pa vemo, da je bilo leto 2021 kovidno. In zdaj poslušajte to! V letu 2022 po podatkih NIJZ tako beležimo kar 2 milijona 883 tisoč 103 izgubljene delovne dni iz razloga izolacije.

Niste ga. Covid, vemo, kako bolezen poteka, ne bom zdaj tu razlagala pa časa zapravljala, ampak ne govoriti, no. Bolniške so se na ta račun zaradi izolacije povečale in to pomeni tudi na račun seveda delodajalcev, ki so bili na različne načine oškodovani. Govorite o razmerju med srednjimi medicinskimi sestrami, ki pač odhajajo, pa tudi diplomiranimi medicinskimi sestrami – kdo pa je sprejel kompetence za to področje? Vemo, kdo, vaš najtesnejši sodelavec gospod Šabeder kot minister, takrat pod prisilo Levice, ki je močno pritiskala v Državnem zboru, in je sprejel to. In danes diplomirana medicinska sestra ne želi delati z bolnikom, želi delati za računalnikom v pisarni in to je problem. Tako da tu boste morali te zadeve rešiti tudi med sabo. Zdaj pa, kar se tiče samo še tega, ustavili ste dvig dopolnilnega zavarovanja z uredbo. Zakaj potem zakon? Ne potrebujete zakona in nehajte govoriti o teh dobičkih, povejte točno, v čem je problem. Tudi nenujni prevozi, ki ste jih omenjali, ni bilo potrebno zaradi tega uredbe pa zakona. Veste, zakaj imajo nenujni prevozi tako visoko ceno. Saj veste,

Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice, kolegi, ministrski zbor, predsednik Vlade, vsem skupaj dober večer! Pa zaprimo poglavje o slovenski osamosvojitvi pa poglavje zdravstva, odprimo poglavje, ki je blizu predlagateljem nevladne organizacije, mogoče še bolj levičarske nevladne organizacije. Gospod Janša, rekli ste, da levičarske nevladne organizacije iz javnih sredstev prejemajo desetine oziroma stotine milijonov evrov za svoje projekte in da naj vas nekdo postavi na laž, če to ni tako. Sprejmem vaš izziv in vas postavljam na laž. Medtem ko vi razpolagate s populističnimi floskulami, Socialni demokrati razpolagamo z dejstvi. V letu 2021 so nevladne organizacije prejele 533 milijonov evrov javnih sredstev. Javna sredstva je v letu 2021 uspelo pridobiti 15 tisoč 135 nevladnim organizacijam. Torej ko vi govorite o stotinah milijonov evrov za nekaj levičarskih organizacij, je to prva laž. Ta denar je razdeljen med vseh čez 15 tisoč omenjenih. Pa si poglejmo, kako. Največ sredstev je leta 2021 prejela Osebna asistenca Pomurja. Če bi predsednik SDS bil še zdaj tu z nami, bi ga povabil v Prekmurje, dobrodošel med nami. Cirka 12 milijonov. Na drugem mestu je Sonček, malo manj kot 9 milijonov evrov. Potem je zavod Brez ovir, ki skrbi za izboljšanje dostopnosti objektov za invalide in turizem za invalide, spet okoli 9 milijonov evrov. Rdeči križ Slovenije 7 milijonov evrov 627 tisoč evrov, Zveza paraplegikov 6 in pol milijonov evrov, Zavod sv. Stanislava 6 milijonov 312 tisoč 30 in 25 centov. In to so zdaj te levičarske organizacije. Pa naj tu simbolno zaključim. Lahko bi vam naštel prvih 100 nevladnikov po višini prejemkov, kjer med njimi ni navedenih organizacij, kot je to predlagatelj predlagatelj izpostavil v nagovoru. Med njimi ni levičarskega 8. marca, ki ni iz državnega proračuna dobil niti centa. Ni Glasu ljudstva, Pravne mreže za varstvo demokracije, tudi ni dobila nič. Amnesty International Slovenija so dobili manj kot 100 tisoč evrov v zadnjem letu. Od 500 135 naštetih NGO-jev je bil Mirovni inštitut na 163. mestu po javnih prejemkih v letu 2021. Mirovni inštitut je v letu 2021 prejel malo manj kot 600 tisoč evrov, večino za raziskovalno dejavnost. Naj povem tudi, da je na primer leta 2015 Mirovni inštitut dobil samo 285 tisoč evrov, da je vlada Janeza Janše dala enkrat več, kot je to bila sposobna narediti vlada Mira Cerarja. Torej, zaupaj levičarju. Ne zavajajte svojih volivcev, ki mislijo, da levoliberalne vlade polnijo žepe levičarskih nevladnikov, kot jim pravite, kar pa seveda ni res. In tudi če bi podvojili zgornje cifre, ne bi prišli na vaših 10 ne na 100 milijonov evrov, o katerih govorite.

Hvala, predsedujoča. Spoštovani ministrski zbor s premierjem na čelu, kolegice in kolegi poslanci! Vrnil se bom na zdravstvo, ker je rekel, da bi končali. Ta vlada dela dobro. prvotni cilj si je zadala zdravstvo in pregon korupcije in na tem se dela dosti. Ta vlada dela 10 mesecev in pol in prvi mesec, julija, je že sprejela prvi interventni zakon o stabilnosti zdravstvenega sistema, nato je oktobra sprejela še drugi zakon, nujni ukrepi o zmanjševanju posledic covida-19. Tudi niso zanemarljivi podzakonski akti, pravilnik o poklicnih boleznih pa ustanovitev klicnih centrov za urejanje zdravstvenih zadev, vzpostavitev ambulant za neopredeljene, saj je bilo že našteto od kolegice in ministra marsikaj, to se dela. Dobro se dela. Vsi vemo, ne gre to čez noč. Na neko časovnico se opredeljujejo. Pri takem projektu se tudi mogoče zamakne kaj za en mesec, ampak glavno, da se dela, se ne obupa. V prejšnjem mandatu je bilo tudi tako, da je, kaj jaz vem, zdravstveni minister od vsega tega celo odstopil. V enem obdobju je bil prejšnji premier hkrati zdravstveni minister in predsednik Vlade. S tem, ko je imel to dvojno vlogo, je celo omogočil eno tako dejanje, da ko je strokovna komisija opredeljevala, pregledala nabave teh zdravstvenih storitev in materialov, so dali predlog, da se nečesa ne bi delalo, da bi se dalo referenčne cene in ne bi po tej ceni kupovalo. Tudi članica stranke SDS, ki je bila predsednica te preiskovalne komisije, je ugotovila, da se štirikrat preplačujejo materiali. Vendar je predsednik, takrat minister, to negiral, umaknil to pobudo in je rekel covida ni, letala so preletela in je na ta način to rešil, elegantno. Tako da mi, ta nova vlada ne bo dala – covid je sicer, zakonsko smo pač rekli, do 31. 3. smo tiste ukrepe imeli, sedaj covid je, ampak ga Vlada dobro obvladuje in znani ukrepi so kot za navadno drugo bolezen. Ta denar, mnogo se vlaga, investicije v zdravstvo so. Prej je bilo povedano, koliko v UKC Maribor, koliko v UKC Ljubljana in ostale bolnice. In še tole. Kot za covid bomo dali še raje denar za osnovne šole za uvedbo gibalnih sposobnosti naše mladine,

te predlagane interpelacije zatrjuje predlagatelj glede novele Zakona o dohodnini? Pravi, da je Vlada s tem, ko je sprejela novelo Zakona o dohodnini, delovala protiustavno in povzročila nezakonito stanje na področju javnih financ. Strinjamo se, da so to težke obtožbe že same po sebi, kaj šele, če jih zapišeš oziroma jih izgovoriš pred vsemi državljani, vendar če si v politiki star maček, očitno izgubiš občutek za to, kaj lahko izrečeš ali napišeš. Še posebej ni občutka za realnost, če si ujet v zlati kletki vrednot, ki jih predstavlja širjenje laži, neresnic, manipuliranje in spravljanje v odvisnost ter jadranje na razdvajanju državljank in državljanov. Pa pojdimo na dejstva, ki jih je potrebno vedno znova ponavljati zato, da ne prevlada laž in manipulacija v zvezi z novelo Zakona o dohodnini. Glede novele Zakona o dohodnini, sprejete v času te vlade, je bila opravljena široka javna razprava, tudi na Ekonomsko-socialnem svetu. Dokaz temu, da je bila široka, je nenazadnje tudi to, da je bil upoštevan predlog NSi za dvig osnove za normirance na 50 tisoč evrov in predlog SDS za dvig olajšave za mlade s tisoč na tisoč 300 evrov. Dejstvo pa je tudi, da glede Zakona o dohodnini, sprejetega v času prejšnje vlade, razprave s socialnimi partnerji ni bilo. Drugič. Odpravljeni so bili odstopi od temeljnega davčnega načela Zakona o dohodnini. To načelo pravi, da je posameznik obdavčen po ekonomski moči. Torej če imaš višje prihodke oziroma davčno osnovo, se ti pri izračunu dohodnine povečuje tudi delež davkov, kar je progresivna lestvica. Z odpravljenim dohodninskim zakonom predlagatelja interpelacije so bili nesorazmerno višje nagrajeni premožnejši v primerjavi z ekonomsko šibkejšimi državljani. Tretjič. Z novelo zakona je sedanja vlada dvignila splošno olajšavo na 5 tisoč evrov, kar je prispevalo k blažitvi inflacije. Če bi splošno olajšavo dvigovali do 7 tisoč 500 evrov, kar je za leto 2025 predvidela predlagateljeva vlada, bi bil proračun zgolj v letu 2025 prikrajšan za 726 milijonov. Na to je opozarjal Fiskalni svet leta 2021. Takšno dvigovanje splošne olajšave pomeni neposredno povečanje javnega dolga, saj predlagateljeva vlada ni sprejela nobenega ukrepa, ki bi na prihodkovni strani tak javnofinančni izpad nadomestil. Ves čas je prejšnja vlada polagala upanje na tako imenovano povečano potrošnjo. Povečana potrošnja v času kovidne krize je bila tudi eden izmed generatorjev inflacije. Zakaj? Ker se je povečana potrošnja financirala skozi neselektivno razmetavanje denarja. Vsi so nekaj dobili, se radi pohvalijo tedanji odločevalci. No, nekateri so dobili zelo veliko. Z neutemeljenimi kovidnimi dodatki so se povečali bančni depoziti. Ti so konec leta 2022 dosegli višino 25,8 milijarde evrov, kar je za 1,8 milijarde več, kot je bilo konec leta 2021. leta 2021. Ta dolg bomo odplačevali še leta, tudi naši otroci. Tega se velika večina Slovencev še kako dobro zaveda. Dobro vemo, da nič ne pade z neba, če nisi izbrano ljudstvo, vsaj zastonj ne. Četrtič. Tudi zaradi sprejete novele Zakona o dohodnini te vlade je bila lahko povečana povprečnina občinam s 677 evrov v letu 2022 na 700 evrov v letu 2023 2023 in letu 2024. Zakon o dohodnini, ki ga je sprejela vlada predlagatelja interpelacije, bi zaradi manj pobrane dohodnine neposredno ogrozil delovanje občin, saj bi bilo po oceni Združenja mestnih občin Slovenije v letu 2022 kar 134 milijonov evrov manj sredstev za financiranje občin, kar pomeni 66 evrov nižjo povprečnino na prebivalca. Ta dohodninski zakon, ki ga je sprejela vlada predlagatelja, pa je bil neposreden poseg v finančno avtonomijo lokalne skupnosti oziroma občin in v resnici predstavlja protiustavno delovanje, saj z zniževanjem sredstev za občine za občine onemogoča izvajanje z ustavo in z zakoni določenih nalog lokalnih skupnosti. Takšno protiustavnost v uvodu interpelacije predlagatelj sprevrženo očita vladi dr. Roberta Goloba. Sprevrženost, ki veje iz očitkov v interpelaciji, se pokaže tudi skozi poročanje v televizijskem trobilu predlagatelja, ko je na začetku postopka sprejemanja novele Zakona o dohodnini za primer, kako se to ureja, dr. Golobu navajal Veliko Britanijo, ki je takrat rast spodbujala z znižanjem davkov. Po 14 dneh pa so na tem istem mediju ugotavljali, da se premierka Liz Truss umika s položaja, ker je zavozila javne finance. Liz Truss je zavozila javne finance, ker je pričakovala, da bo z znižanjem davkov lahko teh pobrala več skozi povečano potrošnjo. Nam je to od kod znano? Je, seveda. To je bila mantra ali stalno ponavljanje, ki smo ga poslušali in se ga naposlušali v povezavi z vodenjem javnih financ v času vladanja predlagatelja. Še sedaj nam to v tem zboru poskušajo prodajati kot suho zlato. Če se vrnem na začetek svoje razprave, kjer sem povzel navedbe predlagatelja, da je vlada s tem, ko je sprejela novelo Zakona o dohodnini, delovala protiustavno in povzročala nezakonito stanje na področju javnih financ, je skozi razpravo postalo kristalno jasno, da vsi očitki predlagatelja, izrečeni v današnji razpravi, tudi ta o škodljivosti novele Zakona o dohodnini, potrjujejo rek, ki pravi, da to, kar Peter govori o Pavlu, pove o Petru več kot o Pavlu. Pravzaprav

Da ni ta interpelacija nič drugega kot iskanje pozornosti zdavnaj potemnele zvezde, že vemo, zato glede njene smiselnosti raje ne bom izgubljal besed. Se bom pa posvetil dosežkom, ki jo v celoti zavračajo. Vlada je poskrbela za 1,2 milijarde pomoči gospodarstvu zaradi nepredstavljivega dviga cen električne energije, 40 milijonov nepovratnih sredstev za kmete in zagotavljanje s preskrbo s hrano, zamejitev cen električne energije gospodinjstvom, javnim zavodom in srednje velikim podjetjem. Za predstavo. Primer večjega gospodinjstva s porabo 9,5 megavatne ure letno, mesečni strošek je 2019 124 evrov, 2020 118 evrov, 2021 125 evrov in 2022 125 evrov. Praktično ni bilo razlike od leta 2019. Zamejitev pa ohranjamo za celotno leto 2023, kar pozitivno občutimo gospodinjski odjemalci. Znižali smo tudi DDV za elektriko, plin, daljinsko ogrevanje in les. Prvič v zgodovini Slovenije smo pripravili uredbo, ki naslavlja energetsko revščino, regulirali smo cene naftnih derivatov, pa ne tako, kot jih je zamrznila prejšnja vlada, zaradi katere Petrol danes toži državo za 191 milijonov evrov, ampak tako, da imamo cene trenutno na nivojih pred krizo in največkrat najnižje v regiji, od severnih sosedov nižje za kar 20 %. Zagotovili smo novih 10 milijonov evrov subvencij za izgradnjo individualnih sončnih elektrarn. Eden izmed odličnih ukrepov pa je osnovna košarica živil, ki si je v opoziciji očitno ne znate razložiti. Morda zato, ker ne kupujete izdelkov iz osnovne košarice živil in ker nimate slabe vesti grdo zavajati. Da pa orišem na zelo preprost način, ker matematičnih množic in statističnih deležev nekateri oziroma predlagatelj ne razumete – če bi jaz od začetka uvedbe košarice do danes živel samo od osnovne košarice živil, bi danes plačal 24 % manj za isto košarico živil. Inflacijsko rast živil pa predstavlja 11 tisoč živilskih artiklov in se v statistični množici 250 izdelkov osnovne košarice izgubi. Dejstvo pa je, da socialno ogrožena skupina največ denarja potroši prav za tovrstne artikle in danes za to plačuje 24 % manj oziroma lahko k temu prištejemo še inflacijo. Da je ukrep odličen, potrjujejo Hrvati, ki so ukrep šest mesecev za nami praktično kopirali. Vaš ukrep bi verjetno bil zamrznitev cen in kasnejši zahtevki trgovcev, po domače velika proračunska luknja v državni blagajni. Na temo muzeja osamosvojitve, ki je sicer predstavljal 70 % interpelacije, bom povedal samo še tole. Junija 1991 sem štel štiri leta, peljali smo se do vojaškega tabora v Levcu, spominjam se, kot bi bilo včeraj, z mamo sva se poslovila od očeta, ni mi pa bilo jasno, zakaj je celo pot domov jokala. Seveda sta resnost situacije takrat pred štiriletnim otrokom dobro zakrila in k sreči se je oče vrnil živ in zdrav. Mnogi se žal niso. Zato muzej, ki je ustanovljen iz striktno političnoideoloških vzgibov, političnoideoloških vzgibov, ne izkazuje časti mojemu očetu, drugim 20 tisoč vojnim veteranom ter tudi ne njihovim družinam, sosedom, prijateljem, torej vsem nam. Hvala lepa. Besedo ima kolega Jožef Lenart. Izvolite. **JOŽEF LENART (PS SDS):** Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim gostom, ministrom, predsedniku Vlade, lep pozdrav seveda tudi kolegom in kolegicam! Tako nekako. Res Res je, da je že tema, pa tudi pomlad je zunaj, ampak vse pa le ne cveti. Tudi s tistimi izjavami, ki so bile od koalicije glede na to interpelacijo, ki se danes dogaja, da jemljemo z interpelacijo energijo – pa dobro, glejte, kaj pa čemo v politiki, če nimamo energije. Potem moramo za šalter iti delat nekam. Tako da, še enkrat torej, seveda imamo določene očitke na delo vlade, zaradi tega tudi ta interpelacija, in Slovenska demokratska stranka vloži vloži interpelacijo proti celotni vladi, kot smo že slišali, zaradi več napak in neučinkovitosti. Nekatere se sicer očitajo predsedniku Vlade, druge se očitajo celotni pa ministrom, potem pa seveda tudi ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve pa demografskega urada v Mariboru in tako naprej. Ampak tako nekako tudi nekateri mediji v zadnjih dneh pišejo, tudi sliko dela ta vlada veliko slabšo, sliko reda v državi, kot so jih delale prejšnje. Kar pomeni, da seveda moramo vedeti, da tisti, ki je šef, ki je gospodar, navsezadnje mora skrbeti za to, da narod pod njegovim vodstvom ne nazaduje, in seveda mora vedeti, kaj je prav in kaj ne, mora imeti tudi neke mere, če rečemo, in obnašanja in tako naprej, in seveda, če ni realnih temeljev, o slovenskih vrednotah ter o tem, kaj od nas pričakujejo slovenski državljani, kakšno obnašanje in seveda tudi kakšno zavest in kaj glede slovenskega jezika in ohranitve te države, če tega ne vemo, potem, bom rekel, nismo dober gospodar. Kajti ne moremo upoštevati samo ulice v Ljubljani, ampak celotno državo, kaj misli naše ljudstvo. Tako da še enkrat morda o tem. Slišali smo na začetku tega mandata, pa tudi v volilni kampanji, našega predsednika Vlade, ko pravi, bom delal s kadri, bom delal kompetenčno in kadroval samo po stroki. Tukaj je bilo precej zarečenega, tako da če rečem, strokovno planiranje, zaposlovanje najboljšega kandidata na

Moramo poudariti še to, da so se pripravili eni seznami nezaželenih oseb v javni upravi in da so se izvajali hudi politični pritiski. In potem seveda skladno s tem menjave v policiji in tako naprej. Mi pa smo to interpelacijo vložili zaradi tega, ker nam ni vseeno, kakšna bo naša Slovenija čez pet let ali pa recimo po koncu mandata te vlade pa potem čez pet let pa čez 10 pa čez 25. In tako, In tako, spoštovani kolegi in kolegice pa ministri, mi tudi pričakujemo, pa naše ljudstvo, da boste vi seveda skrbeli za to. Kajti marsikdo se danes sprašuje, sprašuje, ko gleda, kako se dela s to državo, zakaj torej se je en Anton Martin Slomšek boril za slovenski jezik, zakaj se je Maister boril za te meje, če pa potem ne znamo s to državo dobro gospodariti. Seveda, želeli smo si svojo državo, nekako smo jo tudi dosegli, dosegli, zastavili visoke cilje, kako bo to vse šlo, in potem gremo naprej. Še pameten kmet posadi nekaj za naprej, se pravi, včasih sadi drevesa, ki bodo rodila komaj čez 20 let, pa pogozduje, to je vse za naše zanamce. In sedaj, kakšen imamo mi odnos do tega, kaj se tukaj dogaja in kako nam gre, ali smo to sposobni dobro voditi, gospodariti in tako naprej? Ali se je kdo vprašal, kako bodo živeli naši otroci, in o tem, o tem, ali se bo tukaj čez 30 let sploh še govoril slovenski jezik? Za to smo mi tukaj odgovorni. Malokdo je danes kaj povedal o teh stvareh. Za nas je seveda ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve rušenje temeljev slovenske enotnosti in državnosti in tako naprej. Seveda je bilo nekako v odgovoru, ki ga je dala Vlada, da se je to zgodilo zaradi tega, ker bomo pač delali gospodarno in racionalno. Ampak tole, če vam povem, če je kdo pogledal pred dvema dnevoma pa včeraj ta poročila, na kakšni osnovi hodi tudi ministrica za kulturo na Čebine in govori tam v svojem govoru, da podpira, da se je že takrat, ko je bila ustanovljena Komunistična partija Slovenije začela nekako – kako naj rečem? – da je tudi tisto bil korak, da smo danes, kjer smo, in da imamo svojo državo.

Evropska unija in seveda cel svet sta nekako obsodila totalitarizme. In tudi jaz kot poslanec ne morem danes v vsako beznico. Zaradi tega je seveda tole vredno obsojanja in tako moram reči na ta Muzej slovenske osamosvojitve, seveda, in tudi našo slovensko osamosvojitev in samostojno državo, verjemite, mi vsi smo tukaj zaradi te države in noben minister in noben premier danes ne bi bil tukaj ali na Gregorčičevi, če ne bi bilo slovenske osamosvojitve. Se pravi, naša vrednostna merila so takšna in tudi moji volivci ali pa, če tako rečem, večina ljudi pač pove, da to ni bilo dobro, da se omalovažuje sedaj slovensko osamosvojitev. Torej menim, da Slovenija, še enkrat, zasluži samostojni muzej. Če pa bi se moralo kaj narediti glede tega, da bi bil bolj gospodarno voden in ne vem kaj, potem pa bi se to lahko tudi naredilo, ne pa, da se ga je avtomatsko ukinilo. Če gremo na naš demografski urad, ki je bil nekako kot prva lastovka postavljen v Mariboru, in to zaradi tega, da bi pokazali vzorec, kako bomo decentralizirali Slovenijo – in potem se ga je ukinilo. Tudi tisti, bom rekel, bolj levoliberalni mediji so napisali: ta vlada bo pa rušila vse, kar je prejšnja naredila, in to ni dobro in to ni politika in to ni vizija države. Se pravi, če čisto vsaka vlada, ki pride na oblast, dejansko poskusi zrušiti vse, kar je bilo prej narejenega. Tako da se recimo moram dotakniti še paketa zakonov, ki so ga predlagali ljubljanski nevladniki, in potem ta omnibus zakonov, s katerimi ste tudi potem popravljali vse, kar je naredila prejšnja vlada, četudi je bilo notri kaj dobrega za ljudi. Še enkrat torej, če bodo po prepričanju tisti, ki so bolj komunisti, po prepričanju, kot jih je nekaj v Levici, začeli hoditi na vse komunistične proslave, potem ne vem, kam bomo mi prišli, in tudi marsikateri drugi verjetno misli tako kot jaz, da se tudi poslanci ne moremo vsakega takega – kaj je že? – manifesta udeleževati, če tako rečem. Tako da nekako verjamem, da imate kar več front odprtih. Mi smo imeli covid, takrat ko je bila prejšnja vlada, vi imate sedaj drugi križ, ki se mu reče energetska kriza. Še vedno verjamem, da ste neke stvari že uredili, poštimali, kot se je nekdo izrazil, ampak pri določenih pa smo na mestu in ne gre in ne gre. Kar pomeni, da imamo recimo v zdravstvu še vedno težave, zdaj so se napovedale reforme, pa niso bile narejene, in nekako je zelo kako naj rečem? – nekomu tudi smešno, da rabi minister za zdravje potem strateški svet, med strateški svet in med ministra za zdravje pa potem vskoči še premier in mu postavi koordinatorja.

Tako da debirokratizacija ni uspela in je bila korak nazaj v preteklost. Potem smo rekli, decentralizacija ni uspela, in smo šli nazaj v preteklost, korak v preteklost. Regije – vam zelo zamerim, da ste jih zavrnili. Kajti če niso dobre, potem bi jih lahko seveda popravili in šli z regijami naprej. Tole tudi stoji. In spet rečem, to je korak nazaj v preteklost za celotno državo, predvsem za periferijo in tako naprej. Seveda apeliram na vas, prosim, da prenehate z nedržavotvornim, neodgovornim in tako naprej ravnanjem, in tudi negospodarnim ravnanjem za našo drago Slovenijo. Če rečem še morda nekaj malega o tej privatizaciji, ki tako močno smrdi, ali pa recimo Levica včasih poudari, bomo nacionalizirali, in so tudi rekli, da so sedaj nacionalizirali dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Glejte, v Avstriji imajo dejansko urejeno dolgotrajno oskrbo in imajo 850 domov za ostarele in od teh 850 domov je 450 zasebnih in s koncesijami. In ne ga lomiti, ker sami z vsem javnim ne moremo, in ne pustiti, da Levica preveč zateguje ročno, glede na to, da vemo, da seveda nekaj delate pa bi se moralo v kratkem premakniti. Toliko. Hvala lepa.

Zakaj? Zato da se bomo vsako leto ob tem času spomnili, v kakšni državi ne želimo živeti, kar je treba vedno znova in znova poudarjati, kako je bilo pod vladami Janeza Janše, posebej še pod njegovo zadnjo vlado. Ker to je bil svet, v katerem vsi državljani, ki so njegovi politiki in politiki stranke SDS rekli ne, zelo odločno, nočejo živeti. In mednje se prištevam tudi sama. Rušilna politika Janeza Janše je imela samo eno dobro posledico – združila je številne državljanke in državljane, ki si morda nikoli niso mislili, da se bodo vključili v politiko, ki spoštujejo demokracijo, ki spoštujejo pravno državo, človekove pravice in temeljne svoboščine. In ta posledica je bila res dobra, ker je Janšo odpihnila kot burja s položaja. zanosom pozdravljam ponovno vzpostavitev pravne države, ki smo si jo Slovenke in Slovenci izborili leta 1991 in ki jo, žal, in tukaj mi je resnično žal, Janez Janša bolj ali manj ves čas samostojne države uspešno ruši. Da smo se s konstituiranjem trenutnega sklica parlamenta oziroma z izvolitvijo trenutne vlade vrnili na pravo pot, nam priznava – in tukaj poudarjam – tudi Evropska komisija. Uspešno se namreč naslavljajo vsa priporočila, ki so bila navedena v poročilu Evropske komisije o vladavini prava. Nova vlada je nemudoma imenovala tožilce, ki so mesece čakali na imenovanje. Le zakaj? Nova vlada – in to je zelo pomembno – je takoj spremenila uredbo o sodelovanju med policijo in državnim tožilstvom. Po uredbi, kot jo je spremenila Janševa vlada, bi namreč predkazenski postopek do prevzema s strani državnega tožilca, kar je bilo takrat vodil kar minister za notranje zadeve. In kdo je bil to v Janševi vladi? Aleš Hojs. Ali si predstavljate, da predkazenski postopek usmerja Aleš Hojs? Nekdo, ki je brezkompromisno in protizakonito rovaril po policiji, spodbujal protizakonito oziroma protiustavno represijo nad državljani, sam pa je hodil po cesti, zavarovan z eskadronom robokopov, in takrat ko ljudje nismo smeli prestopati državnih meja, je sam hotel stopiti na Hrvaško, držeč za rokico svojo mamico. Nova vlada je izvedla nadzor nad delom policistov v protestih proti vladi Janeza Janše. Ugotovljene so bile številne nepravilnosti in nezakonitosti, kar bo sedaj v ustreznih postopkih tudi naslovljeno. Nova vlada se je lotila revizije prekrškovnih postopkov, uvedenih proti protestnikom, njim so bile namreč izrečene globe zaradi kršenja odlokov, ki so bili spoznani za protiustavne. Globe so bile izrečene, in to naj poudarim, zaradi zaužitja rogljička in sendviča na ulici. Globe so bile izrečene, še bolj poudarjam, dijakom, ki so hoteli v šolo. In človek si pri tem ne more pomagati, da ne bi dobil občutka, da se je vlada, predvsem pa njen vrh, ob tem prav sadistično naslajala nad nemočjo ljudi. Z novo vlado je bil vložen nov zakon o RTV. Namen je bil, da bi se javni zavod, ki je, mimogrede, igral odločilno vlogo pri slovenski osamosvojitvi, osvobodil politike, predvsem jarma janšizma in njegovih neprofesionalnih novinarjev, ki so v javni zavod prišli iz obskurnih, sovražno nastrojenih medijev, ki jih obvladuje stranka SDS. Zakon o RTV so naše državljanke in državljani z veliko večino podprli, ampak kljub njihovi legitimni odločitvi stranka SDS še kar nadaljuje prevzem javnega zavoda, ga spreminja v svoje trobilo in javno televizijo sramoti z gostovanjem oseb z nemoralnimi, nedemokratičnimi in sovražnimi stališči. Sicer je zadeva zdaj na Ustavnem sodišču in upam, da bo Ustavno sodišče zelo hitro odločilo. Odločitev pa, kakršnakoli bo že, bo z naše strani spoštovana. Nova vlada se aktivno zavzema za spoštovanje sodišč in sodnih odločb. Veja oblasti, ki jo stranka SDS neprestano blati, neprestano omalovažuje, končno dobiva sogovornika in veljavo. Ni vse idealno. Žal se poskus povišanja sodniških plač, ki so v Sloveniji neprimerljive s plačami ostalih dveh vej oblasti – ja ja, tudi s poslanskimi, zelo in so tudi v evropskem in, pazite, celo balkanskem merilu, sramotno nizke, še ni izšel. Pa vendar sem bila ravno danes obveščena, da potekajo intenzivni pogovori med izvršilno in sodno vejo oblasti o vzpostavitvi plačnega stebra, ki bo sodni veji oblasti resnično omogočil delo, ki bo de iure in de facto popolnoma neodvisno od drugih dveh vej oblasti. Kot dosežek na področju pravne države naj še izpostavim delo novega sklica Državnega zbora, ki je vzpostavil dve preiskovalni komisiji, katerih naloge so preiskovanje nezakonitih ravnanj prejšnje oblasti, storjenih prek represivnih organov oziroma kvazimedijev ter internetnih portalov stranke SDS, prek katerih širijo svojo sovražno propagando. Predsednica ene od komisij je včeraj že predstavila nekatere ugotovitve, ki so in bodo pokazale, kakšne mahinacije in grožnje so se dogajale. Nestrpno čakamo na nadaljnje ugotovitve, ki bodo razgalile vso bedo in kanaliziranje, vključno s pranjem denarja za financiranje rabot nekaterih posameznikov. Pod novo vlado je bil sprejet zakon o zaščiti žvižgačev, da tistih, ki vedo za take, pravkar omenjene posle, med katere domnevno sodijo tudi posli bivšega ministra Zdravka Počivalška, ne bo strah in bodo ob razkritju takih dejanj ustrezno zaščiteni. Predlagatelj je omenil, da je bil na Ustavno sodišče izvršen stampedo pritiskov. Predvidevam, da so tukaj mišljeni povsem legalni in legitimni predlogi za izločitev sodnika, ki žal, pa to je moje osebno mnenje, tudi objektivno ne uživa več videza nepristranskosti. Sodišče je odločilo, kakor je, mi bomo to spoštovali. Očitno pa predlagatelj ne loči med omenjenimi sredstvi in sramotnim izmikanjem roki pravice, kar bi kot redni obiskovalec slovenskih sodišč moral ločiti. In seveda ne morem mimo zunanjih zadev in Afrike. Začetna skepsa se v zadnjih dneh zelo očitno obrača, saj so številni kredibilni strokovnjaki ocenili, da je prav, da se Slovenija odpira afriškim državam tudi pri iskanju podpore za nestalni sedež v Varnostnem svetu. Vse pohvale zunanji ministrici za to. Predlagatelj je to kandidaturo, ki jo je sicer predlagal njegov bivši zunanji minister, relativiziral in minimiziral. Morda zato, ker se za uspeh ne bo mogel ne on ne gospod Logar trkati po prsih. Zdaj pa nekaj, za kar mi je pa dejansko žal, res, pa nisem cinična ali pa sarkastična. Med pripravami na oba uradna obiska sem ugotovila oziroma izvedela, da je gospod Logar v Državnem zboru aktivno poizvedoval, kam, zakaj in kako potujem. Česa takega, da bi vohljala za komerkoli, meni nikoli ne pade na pamet. Že prej sem gospodu Reberšku rekla, da naj neha cepetati, če ni mogel zraven v Afriko, gospodu Logarju pa povem, da ga z veseljem vzamem zraven, ampak za razliko od njegovega obiska v Ruandi – in ja, veste, tudi on je bil tam – sama nisem ignorirala slovenskih podjetnikov v tej državi. In kako vem, da jih je? Sami so mi povedali. Vprašajmo se torej, v kakšni državi želimo živeti. Jaz verjamem, da v državi, v kateri nas ne bo strah iti po ulici in pojesti rogljička, v državi, v kateri ne bo ograj, zavarovanih z vrsto robokopov ali bodečo žico, v državi, v kateri se predsednik Vlade ne bo skrival pred ljudmi, v državi, v kateri ne bomo izgubili službe, če bomo rekli kaj čez oblast, v državi, v kateri bomo institucije spoštovali, ne pa jih omalovaževali, in v državi, ki bo v prihodnosti varen kraj za naše otroke, tudi ko nas več ne bo. Za konec pa češnjica. Poudarila bi eno dejstvo, ki ni bilo dovolj poudarjeno. 6. decembra 1990 – veste, kaj je bilo takrat? Ne?! Pa se tako pogovarjamo o slovenski osamosvojitvi. Takrat je bil sprejet zakon o plebiscitu v skupščini in so se navajali Lojze Peterle, Ivan Oman, Jože Pučnik, Spomenka Hribar, Dušan Plut, Franc Golja, Ciril Ribičič, Miran Potrč, Jožef Školč, Viktor Žakelj, Roberto Battelli in Franc Gradišar, sporazumeli in podpisali ta sporazum, da si nihče, nobena politična stranka ne bo lastila zaslug glede osamosvojitve. Ta sporazum se nahaja v arhivih Državnega zbora in še vedno velja. Že celih 32 let pa ga nekdo krši. Kdo? Gospod Janez Janša. Naj vam še nekaj povem. Vsem posameznikom, ki si želijo prisvojiti slovensko osamosvojitev zaradi lastnih frustracij in želje, da bi postali nesmrtni, bi tole položila na srce. Ne poskušajte se vpisati v zgodovino, ta vas že nekaj časa sprašuje, zakaj je moral umreti Toni Mrlak. Ste pomislili nanj, ko ste pripravljali svoj muzejski piedestal? Ne trudite se vpisati v zgodovino, ta vas bo postavila točno tja, kamor spadate.

Najprej iskrena hvala moji kolegici Urški za izjemen uvod v mojo razpravo, ko je povedala, da je ta vlada končno vzpostavila pravno državo, nekako takole. No, v nadaljevanju bomo naredili test, če bo čas, dva testa. Namesto uvoda pa samo tole. Ko je Levica v tej vladi prevzela Ministrstvo za kulturo, smo lahko logično pričakovali, da bodo njihove besede obžalovanja, da se je z osamosvojitvijo Slovenije prekinila revolucija, meso postale, in dejansko so meso postale. zgodovine se lahko naučimo, da tisti, ki se dela norca iz lastnega naroda, tisti bo hudo padel in propadel. Upam samo, da ne bomo spet morali čakati 45 let. No zdaj pa k pravni državi. Leta 2008, ko smo bili v vladi, smo sprejeli Zakon o Inženirski akademiji Slovenije, bilo je novembra 2006. In takrat smo se pomurski poslanci organizirali in vložili tudi zakon o PAZU, o Pomurski akademsko-znanstveni uniji. PAZU deluje že 20 let in je bila ideja, vsi ga dobro poznate, dr. Antona Vratuše.

Takrat, 2008, smo bili pomurski poslanci časovno prekratki, zato smo v prejšnjem mandatu ponovili vajo, kot se temu reče, in vložili poslanski zakon o Pomurski Pomurski akademsko-znanstveni uniji. Ponavljam, to je akademija, ki deluje 20 let, letos na začetku leta smo bili na praznovanju 20-letnice, združuje pa pravzaprav vse pomurske doktorje znanosti, vrhunske umetnike in tako naprej. Prvopodpisani je bil takrat predsedujoči Klubu pomurskih poslancev kolega Franc Horvat – Feri Horvat, pa seveda Franc Jurša, mag. Dejan Židan in jaz, moja malenkost, Jožef Horvat. Zakon je bil sprejet in 16. marca 2022 objavljen v Uradnem listu in ta pravna država tega zakona ne izvaja. Ne izvaja! Kako že gre prisega ministra? Saj jo vsi poznamo. So razne interpretacije, pa jaz verjamem, da ne predsednika Vlade, nobenega od ministrov, morda državnih uradnikov, da pač ta zakon ni dober. Pa je na nek način skorajda copy-paste Zakona o Inženirski akademiji Slovenije. Ampak nekomu pač ta zadeva ne paše. Gospod predsednik Vlade, jaz vas lepo prosim, da med svojimi kolegi ugotovite, kje se pravzaprav zatika. Če je pa potrebno, nam povejte, kako bomo ta zakon novelirali. Sem prepričan, da bo dobil podporo. Če jo je dobil v prejšnjem mandatu, bo zdaj tudi. 15. februarja letos je svet pomurske razvojne regije, 27 županov sedi v tem svetu, sprejel sklep, citiram: »Svet pomurske razvojne regije pozdravlja sprejetje Zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji in apelira na Vlado Republike Slovenije, še posebej na Ministrstvo za finance, da se čim prej izpeljejo vsi potrebni postopki za pričetek nemotenega delovanja PAZU, vključno s potrditvijo programa dela PAZU in posledičnim financiranjem.« Preprosto ne gre, nekje se je zadeva ustavila. Kaj in komu je na poti ta zakon, jaz ne vem. Sem pač trenutno edini opozicijski poslanec, nimam toliko moči, da bi zdaj sam zakon spremenil in prosil za podporo. Ampak ta pravna država deluje tako, da se zakoni ne izvajajo, in nekdo si pač dovoli interpretacijo, da je Državni zbor sprejel slab zakon. Neverjetno, neverjetno. Tako da se včasih, drage kolegice in kolegi, predstavniki Vlade, počutim podobno, kot sta se počutila zavedna zavedna Prekmurca Ivan Jerič in Mihael Kühar decembra 1918, ko sta se v Ljubljani srečala s predsednikom deželne vlade Josipom Pogačnikom, ko sta ga prosila, naj posreduje, da bi jugoslovanska vojska zasedla Prekmurje, govorimo o letu 1918, in takrat je ta gospod Pogačnik vprašal, kje sploh je ta pokrajina Prekmurje in ali tam govorijo slovensko. Tako se počutim danes. Pa nadaljujem. V prejšnji vladi smo sprejeli Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Gre za geotermijo, o tej veliko govorim. Sprejeli smo spremembo uredbe, da bi pravzaprav omogočili poslovnim subjektom nemoteno obratovanje. Dobili so namreč že odločbe okoljskih inšpektorjev, da morajo obratovanje zapreti. Pa ravno v Prekmurju se to dogaja! Ne smemo imeti nekega združenja doktorjev in doktoric znanosti. Ne zahtevamo milijonov, nekaj deset tisoč za delovanje. Ampak mi ne smemo tega imeti! Ker je tako daleč od Ljubljane do Prekmurja. Boli me, veste, boli me! Lahko bi našteval, pa nimam dovolj časa, še marsikaj. Glede te uredbe, najbrž ravno zato, nimam druge razlage, ker jo je sprejela naša vlada, jo je treba raztrgati na hinavski način, lahko tudi podčrtam še enkrat, na hinavski način jo je ta vlada v imenu v imenu pravne države povozila, jo je raztrgala 15. decembra na en takšen čuden način. Sem prepričan – nikogar ne krivim – da noben minister niti ni vedel, za kaj gre. Gre pa za to, da so danes dane vse možnosti v pravni državi, da okoljski inšpektor, ki mora uredbo spoštovati, lahko danes – no, danes najbrž več ne, jutri pa ja spet pride z odločbo o zaprtju nekega poslovnega subjekta v Prekmurju in kjerkoli v Sloveniji, kjer se uporablja geotermalni potencial, in bodo pač morali zapreti. Tako deluje ta pravna država. In to me boli. In ne mi, prosim, govoriti o skladnem regionalnem razvoju. Ne, prosim. Ne. Gospod predsednik, lepo prosim, da vsaj ti dve zadevi – a, ni ga – da vsaj ti dve zadevi vzamete pod mikroskop

Dober večer, hvala lepa za besedo. Spoštovane ministrice, ministri, kolegice, kolegi! Poseben pozdrav še naši predsednici, ker res poživi oziroma nikoli ne razočara v svojih nastopih! Demokratični procesi v Sloveniji ter osamosvojitev in ustanovitev samostojne države je med drugim omogočila tudi razvoj podjetniškega okolja. Kot smo že prej veliko slišali, levi pol takratne politike ni verjel v uspeh in so nekateri govorili, da bomo jedli travo, smo se Slovenci ponovno dokazali s svojo delavnostjo in uspeli. No, sedaj, po 30 letih, ko gledamo ukrepe te vlade za slovensko kmetijsko politiko, se bojim, da bomo kmalu jedli od slovenskega res samo še travo. Čudim se – če se malo dotaknem samo dejansko, kar se tiče muzeja osamosvojitve to negiranje oziroma tako kot smo slišali, da pred 30 leti nekaterim to ni bila najbolj intimna opcija. Naj povem, kam nas je slovenska delavnost in pridnost pripeljala v primerjavi z ostalimi nekoč skupnimi prebivalci skupne države. Trenutni BDP v Sloveniji je 40 tisoč dolarjev na prebivalca, na Hrvaškem 27 tisoč dolarjev, Srbiji pol manj kot pri nas, 19 tisoč, Makedonija 16 tisoč, Črna gora 8 tisoč. Tako da resnično ne razumem, ko gledam to neko nostalgijo in neko hrepenenje po starih časih, ker številke govorijo, da živijo ti ljudje, po katerih vsi tako hrepenimo, v bistveno drugačnem okolju kot mi. kot mi. Če se dotaknem podjetniškega dela oziroma dela vlade, kar se tiče podjetništva. Že v nagovarjanju volivcev v predvolilni kampanji ste praktično vse tri stranke sedanje koalicije grozile, da boste vse škodljive zakone, ki jih je »škodljivo« sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše, ukinili oziroma spremenili. Na začetku smo upali, da gre samo za neko predvolilno folkloro, ampak ko smo videli koalicijsko pogodbo, smo videli, da mislite resno, vsaj na papirju. Kljub temu da so vsi podatki kazali, da smo bili med zmagovalci koronske krize, kar se tiče ekonomske situacije, gospodarski kazalniki so bili odlični, ste vi z glavo skozi zid ali pa kot bik na bikoborbi, samo da ni bila cunja rdeča, ampak rumeno-modra, rušili vse, kar se je dobrega sprejelo pod prejšnjo vlado. Niste pa slišali osnovne želje gospodarstva, ki jo stalno ponavlja – da si želi stimulativnega gospodarskega in predvidljivega davčnega okolja. Na to ste pa pozabili. Kot eno prvih nalog ste si zadali spremembo zadnje mini davčne reforme, takrat ste navajali, da je razlog vzdržnost javnih financ. Kaj je bil rezultat? Nižje plače, višja obdavčitev normirancev, višja obdavčitev oddajanja nepremičnin, obdavčitev nagrad za poslovno uspešnost in tako naprej. Mi smo vas stalno opozarjali. Ko ste vi govorili, da pripravljate davčno reformo, smo rekli, naredite to v okviru davčne reforme, ampak ne. Kot bik v cunjo ste to naredili in nadaljevali še z drugimi ukrepi. Kakšno je zaupanje te vlade do slovenskih podjetnikov, ste dokazali s ponovno uvedbo tiskanja maloprodajnih računov. Razlog za ta ukrep naj bi bilo dejstvo, da naj bi se slovenski podjetniki ponovno zatekali k sivi ekonomiji. Kljub temu da ima Furs vsa orodja za učinkovit nadzor izdaje računov, je vlada to kontrolo prenesla na kupca, ki bo kaznovan, če ne bo izpolnil naloge, ki bi jo moral inšpektor. Zaradi posamičnih kršitev delovne zakonodaje ste naložili dodatne evidence delovnega časa vsem podjetnikom. Namesto da bi se prilagajali modernim oblikam dela, uvajate dodatno birokracijo. Po novem mora podjetnik, lastnik podjetja beležiti, kdaj dela. To lahko napiše samo nekdo, ki ni nikoli bil podjetnik in ni nikoli spoznal, kaj se pravi preživeti kot podjetnik. In kje smo sedaj? Napovedana davčna reforma, na katero ste se stalno izgovarjali, se je sesula v prah. Državni sekretar, ki je neumorno branil vaše revanšistične zakone na vseh odborih in tudi tukaj v Državnem zboru, je odstopil, ker naj bi bil kriv za nepravilno komunikacijo. Ampak on sploh ni komuniciral o tem, komuniciral je minister, ki je še vedno minister, samo da zdaj ne sme komunicirati o davčni reformi, ker bo to počel pa premier. Premier je tudi po mojem kar malo žaljivo nekajkrat izjavil, da so to pripravljali neki uradniki, to, kar je prišlo ven, ampak glejte, po mojem se davčna reforma pripravlja na finančnem ministrstvu in ni kriv uradnik, če nekaj ne štima. To je moja logika. Pa tudi v podjetju je kriv direktor, ne pa vratar. In sedaj bo to komunikacijo oziroma odgovornost prevzel predsednik Vlade, ki je v ponedeljek na poslansko vprašanje kolega Vrtovca dejal, da davčna reforma ni namenjena polnjenju proračuna. Čemu pa so namenjeni davki, če ne polnjenju proračunov? Ali so namenjeni samo še kaznovanju? So namenjeni zatiranju podjetniške pobude? Kako premier razume davčno politiko, je pa izjavil itak že s svojo ponarodelo izjavo v predvolilnem času: »Jaz res ne vem, kaj bi meni nižji davki, razen da bi imel več denarja na računu in bi ga mogoče zapravljal za večje neumnosti.« En podjetnik, izkušen podjetnik tega nikoli ne bi izjavil. Če smo v lanskem letu beležili rekordne prihodke državnega proračuna Slovenije, v mesecu februarju letos beležimo največji padec industrijske proizvodnje med vsemi državami EU. EU. Tukaj se bomo najbrž lahko spet pingpongali, tako kot smo se prej okrog inflacije, ampak to je uraden podatek, objavljen v medijih, preverljiv. Zdaj pa, da ne bo samo poslančevo nakladanje, dovolite, da vam predstavim razmišljanje direktorja srednje velikega podjetja, ki se ukvarja s kovinskopredelovalno industrijo, izvaža pa pretežno v zahodne države. Navajam: »Visok dvig energetskih stroškov tretjega kvartala 2022 je močno prizadel branžo, zmanjšan obseg naročil oziroma naročil sploh ni ali pa so stornirana.« Očitno veliko posluje z eno nemško firmo, ki se imenuje Vonovia, to je največja nemška družba za gradnjo stanovanj, o katerih je pri nas veliko govora, vse nove planirane gradbene projekte za leto je 2023 stornirala. »Visoka inflacija povzroča nepripravljenost za investiranje, dobavljene količine našim kupcem izkazujejo veliko zmanjšanje od četrtega kvartala 2022 dalje, ta trend se nadaljuje in to je potrdil tudi prvi kvartal letošnjega leta. Zelo verjetno bomo morali sodelavce poslati na čakanje, ker za prihajajoče mesece beležimo veliko zmanjšanje naročil. Za čakanje na delo za naše zaposlene do današnjega dneva od države nismo prejeli nobenih denarnih nadomestil. Prihodnost je vsekakor, kot izgleda sedaj, prilično pesimistična. Moj zaključek, kar se tiče ukrepov s strani vlade: ta vlada je popolnoma neučinkovita, ne zna prisluhniti težavam v podjetjih in ni sposobna dojeti, kako proizvodna podjetja funkcionirajo. Sedanja situacija žal pomeni tudi nazadovanje poslovanja v fizičnem in psihičnem smislu. Sodelavci so zaskrbljeni, kar zelo vpliva tudi na vzdušje v podjetju. Kar zadeva izplačilo nadomestil za čakanje, je nerazumljivo, da se to še ni zgodilo. Smo razočarani in ogorčeni in ne razumemo, kako vlada razmišlja. Izplačila bi morala biti mesečna, prvo čakanje se je pri nas zgodilo že januarja, izplačil pa ni.« In zaključi: »Toži se mi po prejšnji vladi, ki je ukrepala nemudoma in takoj, ko se je pokazal problem.« Naj zaključim še jaz. Vse omenjene shizofrene poteze vlade v negotovem gospodarskem okolju in visoki inflaciji zbujajo skrbi davkoplačevalcem, gospodarstvenikom in vlagateljem. Vsi se sprašujemo, kako, kaj bomo lahko še sploh delali, da se bo splačalo, koliko nam bo pobrala država in kaj bomo za to dobili. Predsednika ni, hotel sem pa njega vprašati. Predsednik Vlade z ekipo, ki vas trenutno ni, na vas je, da nam na to odgovorite. Hvala.

Ampak ne bo zaškripalo, ne bo zaroštalo, brez skrbi, da ne, ker vlada dela in bo delala naprej, četudi ji ne pustite dihati. Levji delež interpretacije je namenjen muzeju osamosvojitve, ki je program ene same stranke, a zgodovina ni nekaj, kar se prilašča, lastnini ali prisvaja po potrebi, in slovenska zgodovina se ni začela z osamosvojitvijo, niti prazgodovina, če se malo pošalim v duhu arheologije. Torej kot prvo, Muzej slovenske osamosvojitve ni bil ukinjen, bil je pridružen Muzeju novejše zgodovine, ki je strokovna, uradna institucija, javni zavod, ki deluje po načelih muzeologije in zakonu svoje stroke s kustosi, ki imajo opravljen izpit iz varstva kulturne dediščine in vse kompetence. Postavitev muzeja osamosvojitve je prozoren politični projekt, je prilaščanje, sprevračanje družbenega spomina, prikrojitev zgodovine po lastnem kroju v stilu: kdor ni z nami, ta ni naš. Osamosvojitev ni ideološki projekt, ustanovitev na horuk muzeja pa je. Muzeja brez zbirke, brez načrta za zbirko, muzeja brez prostorov, muzeja brez kustosov in strokovnih delavcev, brez vsakega koncepta, razen golo političnega, brez vsake analize in načrtovanja, ob nasprotovanju stroke in veteranskih organizacij. V Muzeju slovenske osamosvojitve niti eden od zaposlenih ni imel izpita iz varstva kulturne dediščine, razstave so postavljali amaterji, in to v okviru nacionalne ustanove. Da ne omenjam, da je bil obisk sila skromen. Prostori za muzej so bili odvzeti Arhivu Republike Slovenije. Le-ta ima gradbeno dovoljenje samo za arhiv, ne tudi za MSO, čeprav SDS navaja, da so gradbeno dovoljenje že spremenili, kar ne drži. Z združitvijo Muzeja slovenske osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine Vlada v bistvu dela uslugo. Obvarovala je muzej pred zdrsom v politikantstvo, v skrajnost, zagotovila je prostor, strokovne kadre, koncipiranje in varovanje zbirke. Zato ne drži vaš očitek, da Vlada sistematično zanika in uničuje vrednote slovenske osamosvojitve ter s tem ravna zoper blaginjo Slovenije. Podporo združitvi so izrazile vse muzejske stanovske organizacije in tudi največje veteranske organizacije. Zato tudi ne drži očitek Vladi, da je sprejela odločitev brez javne razprave. Namesto očitkov moramo raje priznati dosežke Ministrstva za kulturo, ki dela s polno paro. Odpravljena je bila uredba bivše vlade o upravljanju javne službe STA, ki je ogrozila avtonomijo in obstoj javne medijske agencije ter zamajala ustavno pravico javnosti do obveščenosti. Ustanovljena je delovna skupina za prenovo zakonodaje na področju medijev, v teku je sistemska prenova položaja samozaposlenih v kulturi, ki so najbolj ranljiva skupina delavcev v kulturi, brez socialne varnosti in brez delavskih pravic. Nadomestilo za čas zadržanosti z dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi se zvišuje za 50 sredstva za podporo filmu so se letos povečala za več kot 3 in pol milijone evrov, proračunska postavka za avdiovizualne medije se je povečala skoraj dvakratno. Ustanovile so se dialoške skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami ter samozaposlenimi v kulturi. Izvajajo se aktivnosti v zvezi z EPK 2025 Nova Gorica. Pripravlja se sprememba nacionalnega programa za kulturo, v zvezi s tem pa potekajo posveti o viziji kulturne politike v vseh 12 statističnih regijah Slovenije. Delovati je začela strokovna delovna skupina za muzejsko politiko, začelo se je urejanje področja sodobnega plesa, končno. Pod to vlado je stekla prenova Drame in nadaljuje se izgradnja Arhiva Republike Slovenije, Pokrajinskega arhiva v Mariboru, Murski Soboti, kulturnega centra Rotovž v Mariboru ter drugi investicijski projekti, in tako dalje in tako dalje. Nimam časa za nadaljnje naštevanje. Kot v filmu Butnskala se zaletavamo v zid, a naša naloga ni blokada razvoja, raketa v preteklost, potop ladje, na kateri plovemo, ampak premagovanje, preseganje razlik na civiliziran in human način,

Najlepša hvala za besedo. Danes je bilo večkrat rečeno, da vlada dela in bo vlada delala še naprej, še bolje in tako naprej. Ampak ljudje, kar kažejo javnomnenjske raziskave – pa tudi sam se sprašujem, kaj vlada dela, in ali bo res vlada delala ali v bistvu nedelala še naprej tako kot do zdaj. Ampak interpelacija je tudi čas za spraševanje, recimo, kakšna je vizija Slovenije in kako to vizijo Slovenije slika obstoječa vlada Republike Slovenije. In če kaj, potem se ta trenutek zdi, da smo v bistvu zbegani, da stopicamo na mestu in da nas zaradi tega našega ustroja prehitevajo države v naši soseščini. Ključno bi bilo res spraševanje, kaj je naš strateški cilj in kaj je strateški cilj in strategija te države, da bomo sledili temu, kar je obljubil predsednik Vlade na začetku svojega mandata – dvig dodane vrednosti. No pa se vprašajmo, za koliko se je po eni četrtini mandata dvignila dodana vrednost Slovenije napram opevanim jedrnim državam Evropske unije in kaj smo naredili, da bi se dodana vrednost dvignila v naslednjem letu. Katere ukrepe smo sprejeli? V enem letu žal, gospe in gospodje, teh ukrepov, da bi dvignili dodano vrednost, ki bi omogočila boljše in kvalitetnejše življenje teh državljanov v tej naši državi, nismo sprejeli. Torej Slovenija v bistvu, se strinjam, mora postati bolj konkurenčna, zagotovo, ampak žal, do zdaj smo lahko videli ukrepe s področja finančnega sektorja, da smo v bistvu na tem področju naredili stvari ravno nasprotno. Namesto dviga konkurenčnosti smo v tej globalni bitki za talente, sposobne ljudi, v bistvu znižali na primer splošno olajšavo in te ljudi dodatno obdavčili, najsposobnejše, najproduktivnejše. V tej globalni bitki za talente, ki Sloveniji absolutno primanjkujejo. Z vrsto ukrepov, ki smo jih sprejeli, zagotovo ne pripomoremo k boljši konkurenčnosti, ko tekmujemo v tej bitki, ki sem jo omenil, za projekte, za talente, za ljudi. Pogovarjamo se, torej mi, o višjih davkih, s katerimi bi sfinancirali vrsto drugih, sekundarnih projektov, namesto da bi se pogovarjali na primer o nižjih davkih, ki bi pomagali k dvigu konkurenčnosti naše države. države. Slovenija ima veliko prednosti, ima izjemne naravne danosti, ki pa jih žal, gospe in gospodje, to se kaže v tem letu, v tem letu, v enem letu vladanja nismo uspeli niti malo izkoristiti. Na primer naša lega. Naša lega je zagotovo strateška, da privabimo na primer velike investitorje z dodano vrednostjo. Zakaj? Zaradi boljšega življenja državljank in državljanov. Vprašajmo se, kakšno zakonodajo smo sprejeli v enem letu, da bi se odprli na primer tujim investitorjem, ki bi imeli dodano vrednost, pravim velikim tehnološkim podjetjem, na primer. Kakšna zakonodaja je bila tukaj v tem parlamentu sprejeta na predlog Vlade? Jaz je nisem videl. Nadalje. Še več, te ljudi, ki bi prišli v Slovenijo kot velika podjetja z dodano vrednostjo, se tudi s strani koalicije ali ene koalicijske stranke zmerja za grde kapitaliste, lastnike podjetij, ki bi jih v bistvu morali še dodatno davčno bremeniti, priviti, razlastniniti, če hočete, in tako dalje. V bistvu je beseda lastnik podjetja postala psovka namesto nekaj pohvalnega, ker je nekdo lahko z lastnimi rokami ustvaril to, da zaposluje ljudi te države. Imamo na primer vzpostavljene strateške povezave, zelo dobra lega torej, proti severu, proti jugu, na vzhod, na zahod, pa se spet vprašamo, izkoriščamo te priložnosti za razvoj logistične dejavnosti in kaj smo v enem letu naredili, ne vem, razen tega, da gradimo drugi tir še naprej. Kar je seveda dobro, ampak na kakšen način sprejemamo v Državnem zboru in Vlada predlaga ukrepe na tem delu, da se Slovenija dodatno razvija? Obratno, bila je vrsta zakonodaje, ki smo jo pa sprejeli,

imamo tudi strategijo, sicer, 2030, drži, ampak kaj delamo v smeri več digitalizacije, umetne inteligence, novih tehnologij, znanosti in tako dalje? in gospodje, zagotovo ni dobra popotnica za razvoj te države to, da zanemarjamo znanost, tehnologije, umetno inteligenco, digitalizacijo v takšnem delu, kot to počnemo v bistvu v zadnjem letu dni. Ni dobra popotnica za to, da gremo ven iz te povprečnosti. Torej še enkrat, živimo v času, ko se recimo države v naši soseščini razvijajo z nadpovprečno hitrostjo, zlasti na področjih visokih tehnologij. In žalostno je res, da Slovenija o tem lahko le sanja, da lahko le sanjamo. Ampak veste, daleč smo, kot kaže, da bi lahko te sanje vsaj malo uresničili. Spet drugo področje je zdravstvo. Imamo res vrhunske zdravstvene strokovnjake, vrhunske ustanove, ampak v enem letu, gospe in gospodje, jaz nisem videl r-ja od reforme zdravstvenega sistema. To, kar smo lahko videli, je le, da smo namenili dodatna sredstva v zdravstveno malho, ampak ali so se čakalne vrste zaradi tega zmanjšale? Ne! Podaljšale so se. Ali pa spet, od tega r-ja, pa ni ta del, ne more biti niti r od reforme, da smo v bistvu preoblikovali dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga dali kot obvezno, samo iz ene košare smo ga dali v drugo košaro. Je to res velik uspeh? Ne. Torej, kljub več denarja recimo v zdravstvu, večjim količinam denarja, še vedno tukaj stopicamo na mestu. Kar je najbolj problematično, pa je to, da imamo res, se zdi, konfuznost ustroja vladanja in da spreminjamo stališča iz dneva v dan, bodisi do zdravstvene reforme, pokojninske, plačne reforme, pa da ne govorimo zlasti o davčni reformi. Enkrat je tako, drugič drugače in ljudje enostavno

Sveti čas, ki nas je združil, smo slišali zjutraj v uvodnem govoru predlagatelja interpelacije. In dodajam: profana politika, ki nas od takrat razdvaja.

Protesti, leto 2023, po tem. Protestniki. Vrnimo se v leto 2021: protestnik, vodni top, plin, solzivec, globe. To je kar precejšnja razlika, bi rekla. Na Twitterju, priljubljenem komunikacijskem orodju prejšnjega ministra za notranje zadeve, pa, citiram: »Začnite delati, lenuhi!« Zapis ministra Hojsa policistom. »Nekaj koleščkov vam manjka,« isti avtor isti ciljni skupini. In naprej. Besedne niti v slogu: rdeče pijavke, lenuharji, brezdelneži, levičarska drhal, o svinjah in biserih. Premierjevo pošiljanje protestnikov v Venezuelo in še in še. Jaz našega notranjega ministra nisem ne slišala ne videla, da bi govoril tako, kaj šele premierja. Takrat je bil to govor vsakdana. Vsak dan smo bili priča temu, če nismo bili na isti miselni premisi z določeno politično skupino. Temu je seveda sledil zgodovinski padec ugleda policije. Ta se je na srečo po tem, ko se je poslovilo prejšnje vodstvo, spet dvignil. Ta ugled je spet na takšni stopnji oziroma blizu tiste, ki jo je policija imela včasih. In ostaja in vztraja in sem prepričana, da bo tudi ostal. Seveda je bil padec ugleda le nekakšen zunanji odraz dejstva, da je bila policija dejansko dve leti v službi biopolitike strahu. Neposredno so pri tem sodelovali najvišji predstavniki takratne oblasti, ki so usmerjali ravnanje policije med protesti. Slučajno enega od teh akterjev danes nismo videli tu, slučajno. Namreč, kot je zapisala Martha Gill: »Človeška čustva imajo tudi družbeno in politično razsežnost.« In ko razmišljamo o strahu, ga ne moremo zgolj označiti kot stimulacijo in odgovor na to stimulacijo, ker ima še neko kognitivno plat, ki je kompleksnejša in povezana z našimi predstavami o tem, kaj je preživetje in kaj je blagostanje. Zato je strah vedno prisoten v politični retoriki, zato se ga seje v politiki in s tem tudi politično manipulira. Strah se med prebivalstvom oziroma, da rečem, med občestvom zbudi, usmerja in neguje, da se lažje vlada. In to se je počelo in to določena politična skupina počne še danes in bo počela do konca svojega obstoja. Ampak s čim? Denimo z lažmi, očitnimi in namernimi lažmi. Zadnji tak primer je, da si poslanka SDS, znana, v družbenih omrežjih poznana pod nicknameom Kopriva, preprosto izmisli, da naj bi letos na področju Ljubljane zabeležili 57 posilstev, ki naj bi jih zagrešili ilegalni migranti. Ne vem, od kod je številka 57. Filter 57, Nova revija 57? Ne vem. To je eklatantna, grda, gnusna laž! Ampak kaj se zgodi, ko nekdo iz te klopi ali pa v poslanskem vprašanju nekaj takega izreče? V svetu ostržkov bi osebi, ki je izgovorila tako laž, nos zrasel do Lepene, če ne dlje. A to je zavestna laž, ki ima svoj namen – vzbujanje strahu med ljudmi pred določeno skupino ljudi, v občestvu vzbuditi strah, da bi vplivali na njihovo mnenje in ga vzdrževali. In temu modelu smo priča 30 let. V uvodni predstavitvi prvopodpisanega pod interpelacijo smo poslušali ponavljajočo se besedo paradoks. Da, paradoksalno je, da o paradoksih govori najbolj dejaven tvorec primerov informacijskega paradoksa, črnih lukenj, v katerih se fizične informacije za vedno izgubijo – gre za fizikalni pojav in to posebej tiste, ki jih ni mogoče umestiti v ozko politično agendo stranke SDS. Hvala. Hvala lepa. Replika, kolegica Godec? Postopkovno. Izvolite. Verjamem, da je gospa Vonta zelo duhovita, ampak moram pa reči, da ni govorila nič o interpelaciji. O poslancih SDS. Poleg tega si izmišljuje stvari: prvopodpisani pod interpelacijo govori o paradoksu. Niti enkrat nisem izrekla besede paradoks. Niti enkrat. Tako da bi prosila, predsedujoča, v nadaljevanju je sicer še samo nekaj razpravljavcev, da takšne zadeve prekinete tudi sami že prej po 75. členu Poslovnika in da govorijo samo o interpelaciji. Prosim. Hvala. Seveda imate prav glede 75. člena, torej glede vsebine, ampak danes je bila vsebina zelo široko zastavljena in kolegica je odlično opisovala, izhajala je iz interpelacije in opisovala prejšnje, sedanje stanje, glede na očitke, ki so bili v interpelaciji, želela to tudi omiliti. Tako da tukaj ne ugotavljam nikakršne procesne napake. Bi pa prosila, ja, da se vsi skupaj res fokusiramo na vsebino.

Kolegica si je vzela kar nekaj časa, da je obračunavala z mano. Jaz sem postavila poslansko vprašanje, na poslansko vprašanje je odgovorila policija, da je bilo posilstev devet, Vlada je odgovorila, da jih je bilo 10, počakajmo še kakšen teden, jih bo najbrž 15. Tako da bomo počakali na uradne podatke. Zdaj pa k temi. Mi smo vložili interpelacijo o delu, odgovornosti vlade zaradi ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve in Urada za demografijo. Dovolite najprej nekaj besed o Uradu za demografijo. Rečeno je bilo, da se je priključil, očitno vse nekaj priključujete ministrstvu za delo. Že pred ustanovitvijo Urada za demografijo je bilo to področje, ki ga je pokrivalo ministrstvo za delo, rezultati pa porazni. Zato smo se o demografiji sploh pogovarjali, zato nas je Evropska komisija opozarjala, da moramo nekaj narediti. V štiridesetletnem obdobju smo z rojstvi naših otrok zagotavljali v povprečju le 72 % prebivalstva, potrebnega za ohranitev našega naroda in države. Ves trud te, prejšnjih in bodočih vlad je zaman, če ne bo več Slovencev. Mi smo imeli na to temo več okroglih miz, več razprav v parlamentu v zadnjih 15 letih, kjer so nas strokovnjaki opozarjali na slabe razmere in rotili, naj kaj naredimo, ker je skrajni čas. In ustanovil se je Urad za demografijo, ki bi nekako deloval na področju demografije in področju za medgeneracijsko sodelovanje in sobivanje. Se pravi v prvem delu za področje otrok, mladih, skladni regionalni demografski razvoj in v drugem delu za varstvo starejših, dostopnost starostnikov, dostojna starost, sobivanje vseh generacij. vseh generacij. Demografija je bila vključena tudi v vse presoje, kaj določeni zakoni, določene spremembe pomenijo za področje demografije, ali bomo na ta način stvari samo še poslabšali ali jih bomo izboljšali, na podlagi tega je bil pripravljen strateški načrt. Pripravljen je bil prvi paket ukrepov, ki so se začeli tudi izvajati, evropski projekti, na katere se je urad prijavljal, recimo za integracijo tujcev se je pridobilo kar nekaj sredstev. Približno 17 tisoč tujcev imamo v Sloveniji brez načrta integracije. Sedaj to vračamo na ministrstvo za delo, socialo. Kaj se dogaja? Minister Mesec je pred časom rekel, da bo eno leto zaposlen s tem, da bo postavil novo ministrstvo, da se bodo selili, da bodo reorganizirali in tako naprej, in očitno se s tem ukvarjajo. Kajti razen da ste povečali očetovski dopust, kar je bilo tudi v teh ukrepih, ki jih je pripravil Urad za demografijo, delate stvari, ki samo slabšajo situacijo. povečali ste davek na najemnine in s tem spet mladim otežili, da pridejo do stanovanj po ugodnejši ceni oziroma povzročili vsaj podražitve. Potem ste z rokohitrskimi spremembami povzročili veliko povišanje cen vrtcev, spet težave za mlade družine, za mlade starše. Slovenija ima eno najstarejših prebivalstev, in kot sem dejala, nas opozarja tudi Evropska komisija, da moramo na tem nekaj narediti, in ustanovitev Urada za demografijo v Mariboru je bila namenjena temu. Zdaj bomo zelo pozorno gledali, kaj se bo dogajalo na ministrstvu, če se bo sploh kaj ali pa bo to spet utonilo v pozabo do naslednje vlade. Zdaj pa še o muzeju nekaj dejstev. Tukaj govorite, da je bil muzej ustanovljen na horuk. Muzej ima strateški načrt, kako bo deloval za obdobje 2022–2026. Na odboru je bilo rečeno, da se marsikaj zbira in da se že vsepovsod ukvarjajo z osamosvojitvijo, kar seveda drži, ni pa nikoli bil narejen noben register, nobena analiza, koliko dokumentov, koliko česa je kjerkoli. pač nekaj zbira, zato ker ljudje imajo nek odnos do tega, predvsem če so tudi v nekem kraju, kjer se je nekaj dogajalo, kot je govorila kolegica, Gornja Radgona ali pa kaj podobnega, vsi na nek način obeležujejo tridesetletnico države, je pa gotovo čas dozorel, da se ustanovi tak muzej. Muzeologi, arheologi, umetnostni zgodovinarji, konservatorji, kustosi, muzejski svetniki in tako naprej so sodelovali pri tem in zadeva ni bila ustanovljena na horuk. Imamo poslanstvo, vizijo, kaj bo ta muzej delal, in tisto, kar nekatere tako zelo moti: »Vizija Muzeja slovenske osamosvojitve je,« citiram iz načrta, »da postane vodilni muzej, posvečen prelomnim dogodkom, ki so oblikovali Slovenijo kot samostojno državo.« »Z interpretacijo zgodovine z različnih zornih kotov,« z različnih zornih kotov, torej tudi gospod Milan Kučan bo lahko povedal, kako je on videl osamosvojitev, »bo povezal in primerjal skupne izkušnje osamosvajanja ter prispeval k ohranjanju kolektivnega spomina za sedanjost in prihodnost.« In še cel kup drugih stvari je tukaj zapisanih, tudi strategija, kako bo muzej deloval. Da je skrajni čas, da nekaj takega naredimo, so opozorili zgodovinarji. Ljudje umirajo, nekaj ste jih že danes omenili, pričevanj ne bo možno več posneti in tako naprej. Zato je skrajni čas, da se nekje naredi vozlišče, nekakšno središče, kjer bi se pač vsi ti dokumenti, vsa ta pričevanja in vse, kar je povezano z osamosvojitvenim procesom, tudi zbiralo. Nekateri ste spet govorili o stroki in samo stroka. Ne vem, samo dr. Repe je očitno stroka. 80 zgodovinarjev se je podpisalo pod pismo, v katerem so povedali, da je osamosvojitev tako pomemben del naše zgodovine, da si zasluži svoj muzej, in naj bi se po svojem poslanstvu in v sodelovanju z drugimi slovenskimi muzeji in zbirkami ukvarjal z dediščino osamosvojitve na konstruktivnem muzejskem pristopu, na pričevanjih in vključevanju različnih strani osamosvojitvene vojne. Še enkrat, vse kar se je dogajalo, je treba pogledati z vseh vidikov in soočati tudi mnenja, soočati dokumente, ki o teh stvareh govorijo. Našteto je bilo, da kar nekaj muzejskih društev in tako naprej ne podpira Muzeja slovenske osamosvojitve, ampak v tem pismu so mnogi od njih napisali, da njih nihče ni nič vprašal, ampak je kar vodstvo v imenu muzealcev, v imenu članov dalo neka mnenja. Skupnost muzejev Slovenije, Slovensko muzejsko društvo in ICOM Slovenija, kar kar vodstvo je reklo, mi se ne strinjamo z muzejem osamosvojitve, in nato so se oglasili člani, da njih nihče ni nič vprašal in da to ni res. Kot rečeno, tukaj je 80 strokovnjakov, zgodovinarjev, arheologov, kustosov in tako naprej, ki jih vi nimate za stroko. Stroka je samo, očitno, gospod Repe in še kakšen z leve provenience. Govorite o nestrokovnosti. Doc. dr. Željko Oset je diplomiral na Filozofski fakulteti v Mariboru, doktoriral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ali je strokovnjak ali ni? Izpolnjeval je vse pogoje za delo, ki ga je opravljal, in naloge, ki so mu bile zaupane kot direktorju. Da ne govorimo tudi o načinu. Ministrica pravi, ne ukinjamo, samo združujemo. Jasno je, da se je pač bilo treba znebiti dveh direktorjev, ki ju niso želeli, niti zaposlenim niso povedali, od jutri nimate več službe. Nikogar ne zanima, kaj se bo z njimi zgodilo, oni pač z enim dekretom nekaj odločijo in nekoga, ki je ves čas delal na področju muzejev, označijo, da je nesposoben za to delo. Naslednja stvar – prostor. V strateškem načrtu, nimam zdaj časa vsega tega brati, si lahko pogledate, natančno piše, kaj in kje je predviden muzej. Tam, kjer so bili sedaj, je bilo začasno, začasni prostori, sedaj pa bi na Poljanski cesti 40 morali biti Arhiv Republike Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine in tudi muzej. Stvari so bile pripravljene, tudi časovno, zagotovljen je bil tudi denar, v strateških načrtih je bilo vse to zapisano in ne drži, da za to ni bilo poskrbljeno. Stvari so se pripravljale tako, kot pač nek čas zahteva, da stvari lahko pripravimo. Ampak, očitno, za ministrico, ki slavi ustanovitev Komunistične partije Slovenije,

Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Kaj je najstarejši trik levičarjev? To, da pokažeš na nasprotnika in vse tisto, kar si počel sam, kar počneš in kar imaš namen delati, pripišeš njemu in mu potem to očitaš na ves glas, da ne bi kdo opazil, da to v resnici dela levičar sam. Če temu dodamo še napuh, ki je eden od naglavnih grehov, dobimo perfekten opis prvega leta Golobove koalicije in vlade. In tega je bilo preveč. Preveč je bilo tega tudi danes tukaj v tem državnem zboru. Kakšno je v resnici realno stanje? Realno stanje je, da sta se tako gospod Golob kot gospod Mesec izrecno zavzela, da želita razpravo o delu vlade, citiram. odlično, kajti interpelacija, če kdo ne pozna tega izraza, je točno to – razprava o delu vlade. Se pravi, smo na pravi točki in v pravem prostoru. Gospe in gospodje, kakšna je v resnici realnost Slovenije v tem trenutku, če gremo zelo na hitro po vrsti. V zdravstvu ljudje čakajo cele noči, da bi prišli do zdravnika. Tistih obljubljenih 30 dni do specialista iz predvolilnega obdobja se je spremenilo v 30 dni do patologa. V šolstvu vsiljevanje teorije spola in vse ostale navlake kulturnega marksizma vsak dan bolj trka na vrata – za otroke neizmerno škodljivo, tisto, kar v prostoru šolstva ne bi smelo imeti nikoli nikakršnega mesta. Z davki, ki so pretirani, pa še strašenje s še višjimi, in seveda s hkratnim nižanjem plač se dela – kaj? V resnici se usmerja – dejansko je to usmerjanje, kajti davki so usmerjanje podjetnike, da odidejo v tujino, da prenesejo svoje delo v tujino, in mlade družine, da se izselijo. Se pravi kaos v gospodarstvu. In če pogledamo še sodstvo. Obljuba 600 evrov po komadu, ki jo da predsednik Vlade kar na pamet, je naredila pravi vihar. Da ne govorimo, kako izgleda ponovna vzpostavitev pravne države. O tem vas je kar nekaj govorilo, od ministrice do gospe Klakočar danes v tem prostoru. Ta ponovna vzpostavitev pravne države se recimo vidi krasno na treh točkah. Ponovno ste potrdili mandat gospodu Šketi ob tem, ko tožilstvo ni uspelo spisati pravočasno obtožnice v primeru znanega politika leve provenience za izsiljevanje spolnih uslug – ob tem, ko ista koalicija seveda vpije, samo ne je ne, dvojna merila pač ni uspelo spisati niti obtožnice v primeru Svilanit, pa so tudi tam tajno pridobljeni dokazi zastarali, o tem je pisal vaš Necenzurirano, in zadeva bo verjetno tudi tam doživela neslaven konec. Za nagrado – nov mandat. To je ponovna vzpostavitev pravne države, gospe in gospodje. Prej ste govorili o dogajanjih v minulem mandatu, zamolčali ste pa, da zakon, veljaven zakon, ki ga Ustavno sodišče v ničemer ni razveljavilo, izrecno določa, kdo in kaj je dolžan plačati tudi pri organizatorjih protestov, kadar so nelegalni, in seveda sami pokazali, ko ste se sklicevali na evropske norme, popolnoma dvojna merila. Kajti v točno primerljivi zgodbi pa slovenske gasilce vi preganjate. Zelo zanimivo, ali ne? Ti isti gasilci, ki ste jim vi obljubili dodatke za njihovo neizmerno požrtvovalno delo v nemogočih razmerah letošnje poletje v zahvalo, ko pridejo protestirat in zahtevat, kar je bilo obljubljeno, dobijo pregon, za katerega ste, mimogrede, s strani ministrice bili prej obveščeni, da je po evropskih normah nelegalen. Če je, potem je nelegalen za vse. Če pa ne, pa bi predlagal, da se začnemo resno pogovarjati. No ampak to še ni najboljše. Češnja na torti se temu reče po slovensko – policija ščiti nelegalno gradnjo kanala C0. Tukaj ne gre več za to, da bi bil dvom, ali kot smo slišali izgovarjanje s strani nekaterih na ministrstvu, da policija ni dolžna preverjati, kaj je legalno in kaj ni legalno. Kajti v tem parlamentu je predstavnik Vlade oziroma predstavnica nedvoumno priznala, da v Vladi vedo, da za ta kanal v tem delu, ki se zdajle gradi, ni bilo izdano dovoljenje, da sploh niti vloge ni bilo in da seveda tako niti ni možno izdati, ker bi morala biti za to narejena posebna okoljska analiza, ki je ni. To se pravi, da ker torej Vlada ve, da se gradi črna gradnja, da se gradi nelegalno, policija ščiti nelegalno gradnjo zavestno. Tukaj ni več dvoma. In kaj to v resnici pomeni? To, gospe in gospodje, pomeni, da prihaja do naklepne, zavestne kršitve zakona s strani Vlade oziroma omogočanje tega s strani Vlade celo z zaščito policije. in gospodje, to je kaznivo dejanje. Kajti po Kazenskem zakoniku zloraba pooblastil oziroma funkcije ali opustitev dolžnostnega ravnanja pomeni kaznivo dejanje. Lahko to jemljete tudi kot javno prijavo kaznivega dejanja. To, gospe in gospodje, je vaše ponovno vzpostavljanje pravne države, o katerem smo danes kar nekajkrat poslušali. No dodajmo k temu še situacijo na meji. V lanskem letu je preko meje vdrlo – tam od poletja naprej velikanska večina – trikrat toliko ilegalnih migrantov kot v letu dni pred tem, več kot 30 tisoč. Zadnje celotno leto vlade Janeza Janše jih je bilo okoli 10 tisoč. In kar je še huje, stvar se še stopnjuje. Minister, ki je bil na obisku v Italiji, smo lahko v medijih prebrali, je povedal, da je bilo v prvem tromesečju zabeleženih več kot 8 tisoč 500 vdorov ilegalnih migrantov preko meje na ozemlje Republike Slovenije. In še huje, praktično vsi sedaj dajo oziroma najavijo azil v Sloveniji. To je bistvena razlika od časov pred tem, ko jih je to storilo morda desetina, nekajkrat, morda nekaj več, ampak vsekakor samo manjši del. Zdaj ko bo ta vlada čez mesec, dober mesec dni dopolnila res polno leto svojega obstoja – polno leto že vladate, pa se še kar izgovarjate za nazaj, mimogrede bo v tem času verjetno danih toliko vlog za azil oziroma napovedi azila, kot jih je bilo prej v vseh treh desetletjih obstoja samostojne Slovenije skupaj. Da si boste predstavljali, s čim se zdajle Slovenija sooča. Pa kljub temu ta vlada še vedno vztraja, da bo podirala še tisto zaščitno ograjo, s čimer daje signal, predvsem, ilegalnim migrantom, naj kar še naprej prihajajo. In zaradi tega smo priča taki poplavi, kot smo. In zaradi tega Italijani napovedujejo ukrepe, minister pa v svoji napovedi, kot smo jo prebrali, sicer pravi, da ga je italijanski sogovornik seznanil, da zaenkrat še ne, ampak tamle takoj čez mejo poročajo o tem precej drugače in vem, da si deželna vlada tam zelo prizadeva za to, da bi se vzpostavila neka kontrola. Avstrija pa seveda to kontrolo že ima in jo ohranja in celo pravi, da je to nujna zaščita pred ilegalnimi migracijami in njenimi posledicami. Zaradi tega ker se očitno zunanjih meja ne brani ustrezno. In ker se ne ščiti ustrezno naša južna meja, smo priče ukrepom na severni meji. To je škoda, ki je nemerljiva, ne samo za vse tiste, ki pač doživljajo neprijetnosti na sami meji, ampak se delata tudi gospodarska in politična škoda. Gospodarska v čakanju, izgubljenih gospodarskih priložnostih, vsem drugem, in seveda so tukaj stroški, kajti vse to krijejo slovenski davkoplačevalci, dvakrat. Isti podjetniki, ki tamle izgubljajo ure in izgubljajo poslovne priložnosti, za to še plačujejo dodatne davke, ki bi jih lahko znižali ali pa, če so že zbrani, porabili za tiste stvari, ki jih v Sloveniji nujno potrebujejo, predvsem za ustrezno življenje tudi starejše generacije, pa seveda dobro zdravstvo in vse ostalo, kar v Sloveniji nujno potrebujemo. Kako smo se znašli na taki točki? Treba je malo osvežiti spomin, gospe in gospodje. Kako je pravzaprav danes? Tukaj smo kar nekajkrat slišali, bo treba preganjati sovražni govor, pa se očita nam, ne vem, nasilništvo pa netenje nestrpnosti. / pokaže zboru/, jaz temu rečem, to niso slike, kot mogoče napačno vsi rečejo, to so osvežilci spomina za levičarje. Tako, gospe in gospodje, ste vi prišli na oblast. Dve leti ste zavajali prek svojih medijev javnost, da so ukrepi, ki so bili sprejeti zaradi pandemije v Sloveniji, kot neke kaprice, zamolčali ste pa, da so bili milejši, kot so jih imeli v večini držav, in predvsem, da so bili usklajevani na evropski ravni. Tega ljudje niso vedeli. In nekaj celo na svetovni ravni. Zaradi tega, ker ste uspeli kanalizirati vse to silno sovraštvo, ste ga razpihnili. In mimogrede, tožilci, ki ste jih zdajle spet imenovali, niso v tem tuljenju »Smrt, smrt!« prepoznali nobenega netenja nestrpnosti, čeprav Ustava izrecno pravi, da je to protiustavno in je seveda tudi kaznivo po Kazenskem zakoniku. Na ta način ste uspeli, prišli ste na oblast. Ampak ta oblast, tukaj ste v veliki zmoti, vam ni bila dana za to, da bi rušili vse tisto dobro, kar je naredila prejšnja vlada, ampak so ljudje pričakovali, da boste to nadaljevali in še nadgradili. Vi pa niste storili v tem času popolnoma ničesar, razen tega, kar sem opisal. In to ima v resnici rdečo nit, rdečo nit, ki ima svoje korenine v neki skupni točki, ki se je videla do februarja lansko leto. Vse stranke sedanje koalicije so se v resnici v nastopih na televiziji strinjale samo v eni točki – da bodo ostro preganjale fašizem. Samo to je bila edina skupna točka. In potem ko je Putin napadel Ukrajino, je iznenada ta stavek izginil iz vašega dnevnega govora. Ampak kaj je v resnici preganjanje fašizma pri vas? Saj to se lepo vidi preganjanje vsega, kar je slovenstvo, kar je kulturno, kar je evropsko, kar je narodno, kar je tradicionalno, kar je povezano s temeljnimi vrednotami, vključno seveda s tistimi vrednotami, ki predstavljajo vrednostno jedro slovenske osamosvojitve. In zaradi tega je edina rdeča nit, ki jo ima politika te vlade, načrtno uničevanje ali pa, če želite, naklepno uničevanje slovenskega naroda in s tem tudi države Slovenije. Kajti po 3. členu slovenske Ustave je slovenski narod neločljivo povezan z obstojem slovenske države, ker je država Slovenija utemeljena na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. In ko enkrat to rdečo nit razumemo, razumemo tudi, da ima dejstvo, da se je ukinilo Muzej slovenske osamosvojitve, tudi popolnoma isto rdečo nit. In da se je potem šlo na Čebine in se je tam slavilo ustanovitev neke neke totalitarne in teroristične organizacije, kar je obsodila Evropa z Resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, na katero se je, mimogrede, skliceval celo eden od vaših kolegov, pa ta izrecno obsoja obstoj vsakega totalitarizma, vi ga pa proslavljate s prisotnostjo ministrice. Gospe in gospodje, takrat se stvari pokažejo v pravi luči. In na koncu se še, slišimo, pritožujete, da vam v enem od medijev niso tako zelo naklonjeni, kot bi si to želeli, in potem temu pripisujete vse mogoče. Veste, če bi imeli zdajle vsi mediji v Sloveniji enako ostra merila do vlade Roberta Goloba, katere vsak dan obstoja je izgubljen dan za Slovenijo, potem bi o vladi Roberta Goloba poročali v mediju Ujma. Ta je namreč namenjen poročilom o naravnih katastrofah in vlada Roberta Goloba ima status naravne katastrofe za Slovenijo.

Najprej v imenu Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever, ki sta opozorili našo poslansko skupino, da je predlagatelj te interpelacije narobe citiral pismo, ki so ga včeraj poslali. Predlagatelj je navajal, da naj bi v tem pismu pisalo, citiram: »Smo pa že od vsega začetka proti neideološki ustanovitvi samostojnega muzeja.« Tukaj notri piše »nedialoški«. Samo to opozorilo, da ste to besedo očitno, verjamem, da ne namerno, narobe prebrali, tudi jaz imam svoje pismo / pokaže zboru/. Spoštovani, današnja interpelacija je bila kot farsična napovedana že, ko smo prvič videli njeno besedilo. Kajti po pisanju enega od tednikov v Sloveniji naj bi bilo 28 % besedila interpelacije direktno prepisanega iz interpelacije, ki jo je Nova Slovenija poskušala vložiti zoper kulturno ministrico, torej 28 % tiste nevložene interpelacije vsebuje tudi ta današnja interpelacija. Ampak kaj smo pravzaprav danes v Državnem zboru obravnavali? Govorili smo o vsem vsepovprek. Nekaj je bilo res govora o materiji te interpelacije, nekaj je bilo govora o stvareh, niti širših tematikah, ki jih ta interpelacija ne obravnava. Tako smo že lahko navsezgodaj zjutraj od tako imenovanega, na družbenih omrežjih oklicanega državnozborskega Aquamana poslušali o kanalu C0, ki je bil prav tako pred mesecem in pol, ko ste v Planici napovedali to interpelacijo, verjetno enako pomembna tema, kot je danes, pa takrat o tem ni bilo v interpelaciji niti teme, pa ste očitno imeli vso možnost, da bi o tem pisali. Kajti vmes je bil danes nekje izgovor, pa že včeraj tudi po medijih, da, glejte, nekih stvari, takrat ko ste pisali interpelacijo, še ni bilo. Ta pa je absolutno bila. Da ne dolgovezim. Ker mi je ostalo še zelo malo časa, bi potegnil še končno analogijo, kako jaz to interpelacijo vidim. V resnici bi jo opisal s svetovno najbolj znano parodijo viteškega romana, seveda govorim o slavnem Cervantesovem Don Kihotu. Don Kihot, po Wikipediji citiram, »se je zavzemal za pravico, bil je privrženec zveste, ljubezni, zagledan je bil v preteklost, v viteške ideale, bil je optimističen, sprva celo humoren, proti koncu pa je postajal vedno bolj pasiven in vedno manj komičen, njegove avanture so postajale celo mučne, tako da je proti koncu romana njegov lik vse bolj tragičen«. Kdo je Don Kihot ne bom razlagal, naj si to razloži vsak sam, ali je Don Kihot posameznik ali je Don Kihot morda celo neka organizacija, naj ljudje presodijo sami, tako kot so to presodili na lanskih volitvah.

Tukaj je original dopisa obeh veteranskih organizacij. Mislim, da so mediji objavili tudi elektronsko verzijo, screenshote tega, kar je bilo poslano. Tukaj piše naslednje: »Nikoli nismo bili in nismo proti Muzeju slovenske osamosvojitve! Smo pa že od vsega začetka proti neideološki ustanovitvi samostojnega muzeja.« Neideološki piše! Ne! To ste mogoče vi zdaj potvorili. Glejte, teh dopisov, ki so jih člani veteranskih organizacij, ki so bili danes tudi na tem protestu tukaj, pošiljali naokoli in tudi nam, je polno. Poglejte si screenshote. Jaz sem že prej dejal, da smo na začetku mogoče celo mislili, da gre za tipkarsko napako, ampak po tej obrazložitvi, iz te obrazložitve,

Daron Acemoglu in James Robinson z univerze MIT sta pred nekaj časa napisala knjigo, ki ste jo nekateri najverjetneje že tudi uspeli prebrati, Zakaj narodi propadajo. Bistvena poanta te knjige je, da ni bogastvo nekega naroda v naravnih dobrinah ali v naravnem bogastvu, ki ga nek narod premore, ampak v upravljanju same države, kako znamo z državo upravljati. Vlada je tista, ki je seveda najbolj odgovorna za upravljanje države. Tukaj smo danes seveda lahko cel dan poslušali ocene, kako opozicija in koalicija vidita, da ta vlada deluje. Ampak saj zadeva je zelo preprosta, vsak državljan naj si odgovori na vprašanje, ali danes živi bolje, kot je živel pred enim letom. In odgovor na to vprašanje bo seveda jasno povedal, kako uspešna je ta vlada. Vsekakor sem pa prepričan, da je dolžnost vsakršne vlade, da ustvarja neko ustvarjalno vzdušje, neko ustvarjalno ozračje, kjer lahko vsakdo v polnosti razvija svoje potenciale in v neki državi normalno dela. Vsaka vlada doslej, tudi naša, ki je morda gradila na konfliktnosti, je slej ko prej volitve izgubila. Danes smo večkrat poslušali o tem, kako so volivci pred enim letom rekli ne. Tudi zahvale smo slišali za to, da je ta priložnost danes bila dana, in kako so volivci rekli ne konfliktni politiki Janeza Janše. Če kaj, potem včasih volitve izgubiš, če volivci ne razumejo, kaj hočeš povedati, in zagotovo volivci v prejšnjem času naše vlade niso razumeli poante ne s STA ne s tožilci. Pa smo na te stvari opozarjali. V koaliciji ni bilo posluha in na koncu so bili rezultati znani. Ampak moja poanta je, da gre Robert Golob po popolnoma isti poti, kot je šel Janez Janša, in sicer v ospredje na nek način postavlja konfliktno politiko. Hepiend politika je sindikate dobesedno razbesnela. Hepiend politika je sindikate pripeljala do številnih protestov in napovedi. Stresni test zdravstva je praktično sprl vse deležnike v zdravstvu. Meni se na nek način zdravstveni minister smili, vanj sem verjel, da če kdo, potem bo on lahko določene stvari prestavil v tem zdravstvu, ampak jaz ga vidim, da je danes praktično ostal sam. Žal. Davčna reforma prejšnje vlade, ki je bila izrazito pozitivno pozdravljena med gospodarstvo, je praktično edina stvar, ki jo je ta vlada učinkovito spremenila. Potem pa pridemo do bistva današnje seje ali pa, če smem reči, mi danes spremljamo dobesedno interpelacijo ministrice za kulturo, ta ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve je pa prvovrstna konfliktna politika. Trdim pa, da je prvovrstna konfliktna politika zaradi tega, ker je imela ministrica mnogo boljših rešitev. Jih bom samo nekaj naštel. Če Če trdi, da so bile pri tem muzeju pomanjkljivosti, bi jih brez težav lahko v prihodnjih mesecih odpravila. Lahko bi Muzej novejše slovenske zgodovine vsaj preimenovala v Muzej slovenske osamosvojitve in novejše slovenske zgodovine, vsaj simbolno bi dala neko težo osamosvojitvi. Lahko bi malo finto naredila pa bi recimo razglasila, da bo Park vojaške zgodovine v Pivki, kjer imajo krasno predstavitev slovenske osamosvojitve, nadgradila v muzej slovenske osamosvojitve in ga izdatno podprla. Lahko bi recimo vsaj v duhu nove vlade napovedala novo časovnico, kdaj bo muzej slovenske osamosvojitve prišel. Ampak ne. Kot češnja na torti se ministrica udeleži velike proslave na Čebinah, kjer se proslavlja ustanovitev Komunistične partije Slovenije. če to ni prvovrstna provokacija, če to ni prvovrsten konflikt in grajenje na konfliktu, potem jaz ne vem, kaj lahko je. Edini logični moment, ki ga razumem, je, da je to poskus odvračanja pozornosti, da to namenoma delate, ker želite odvrniti pozornost od nekaterih neuspešnih projektov. Če to ni tako, potem je pa jasno, da bo po vseh teh zgodbah narod še bolj razdeljen in da noben razdeljen narod v globalnem svetu žal ni uspešen.

ne vem, jaz sem član Zveze vojnih veteranov Slovenije, nihče me ni pozval, kakšno je moje mnenje glede tega muzeja, ni pozval na desetine mojih kolegov, ki mi pišejo že ves dan. dan. Če je karkoli bilo narejeno, je to bilo s strani vodstva veteranov vojne za Slovenijo. To je istega vodstva, ko je tudi padla zadeva zoper Popova, ki je skoraj uničil Gornjo Radgono, ubil nekaj ljudi, in ko je tožilec umaknil tožbo proti Popovu v Murski Soboti, ta ista, moja, tudi moja, organizacija ni reagirala. Reagiralo je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve prvo. Ko smo veterani pozvali vodstvo, kasneje odreagiralo, žal je bilo prepozno. Ko ste danes govorili o vodstvu in osamosvojitvi ali pa o sodstvu – niti en zločinec jugoslovanske armade, bilo je vloženih več kot 100 kazenskih ovadb po vojni za Slovenijo, niti en ni bil pravnomočno obsojen pred slovenskimi sodišči. To pove vse tudi o slovenskem sodnem sistemu. Zdaj pa se vrnemo k začetku tega današnjega dneva. Povezal sem tezo, jo je predstavil, vsaj na začetku, pred nekaj meseci predsednik Vlade. Izjavil je, da bo Vlada šla po strmejši in po daljši poti. Mislim, da za temi besedami nekako stoji. Gre po težji poti, odpira teme, ki so nepotrebne, predvsem pa ta Vladi kaže, da rezultati, ki jih ljudje čutijo pri vsakdanjem življenju, ali so to podjetniki, kmetje ali upokojenci, skoraj vse družbene skupine v tej državi čutijo, da živijo slabše. Ne bom več danes govoril o muzeju, mislim, da smo povedali zadosti argumentov, bom pa povedal nekaj o zadnjih podatkih Eurostata, ki govorijo o inflacijskih stopnjah in so najnovejši. Slovenija je med vsemi evropskimi državami edina, ki se ji inflacija ponovno dviguje med mesecem februarjem in marcem. To je najbolj zastrašujoč podatek in najnovejši podatek glede inflacije. Upokojenci naj se vprašajo, kakšen je dvig pokojnin, 5 % pri uradni inflaciji 10,4, podatki Eurostata. vseh državah, tudi tistih, ki so imele celo višjo inflacijo, se je inflacija celo med mesecem februarjem in marcem znižala. Zelo zanimiv podatek. In od tod izvira pot v revščino. Ko smo danes govorili, lahko bi rekel, o poti, na kateri je vlada zgrešila, ker je vlada, ki gre visoko in gre po daljši poti, se je vlada po vsej verjetnosti izgubila na tej poti. To, da se je ukinil Muzej slovenske osamosvojitve, spoštovani kolegi, seveda lahko kupi nekdo, ki ne pozna slovenskih levičarjev, nekdo, ki, lahko bi rekel, šefa zloglasne tajne politične policije pokoplje z vojaškimi častmi

Rezultati te vlade kažejo na to, da bodo edina stvar, ki se je premaknila v zadnjem letu, v bistvu samo ura in urni kazalci. To je rezultat prvih 10 mesecev vaše vlade. Zato smo danes nekako malo dvignili medijsko meglo nad slovenskim prostorom in dodatno odprli Hvala lepa. Mag. Borut Sajovic, imate minuto dvajset. Izvolite. Hvala lepa. Smo rekli dober dan pa recimo še dober večer! Res je bilo lepo biti v vaši družbi. Vlada in koalicijski poslanci smo uspešno odgovorili prav na vse očitke iz interpelacije. Začeli smo pri muzeju, tako kot sem zjutraj že dejal, pa seveda potem pri demografskem skladu, končali pa najbrž vsi skupaj ali pa del v kanalizaciji, žal. Za to, da ima resnica svoje mesto, in ker znamo brati in črkovati, pa še stališče predsedstva Zveze veteranov vojne za Slovenijo in vodstva Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Je zelo jasno: »Veterani,« med katerimi sem tudi sam, »nikoli nismo bili in nismo proti Muzeju slovenske osamosvojitve! Smo pa že od vsega začetka proti nedialoški ustanovitvi Samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve, kot je bil poimenovan ob formalni ustanovitvi v minulem letu, za kar smo veterani vojne za Slovenijo izvedeli iz medijev.«

v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade ter predstavnik predlagatelja interpelacije. Besedo ima zdaj predstavnik Vlade predsednik Vlade dr. Robert Golob. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, vsi, ki nas spremljate! Ponovno se bom zahvalil predlagatelju Janezu Janši in stranki SDS, da nam je dala to priložnost. To priložnost, da v resnici ljudem povemo, kaj je tisto, čemur smo se izognili po zaslugi ljudi, ki so množično prepoznali, česa nočejo. Danes smo lahko spremljali razpravo o tem, kaj bi lahko bilo, pa kljub temu da je bilo priložnosti za desno stran neizmerno, nikoli tega, kar so danes napovedovali, niso uresničili, ko so imeli oblast v rokah. So pa uresničevali marsikaj od tistega, česar se očitno danes sramujejo. Pa je prav, da ljudje ne pozabijo. Danes je bilo v interpelaciji v glavnem govora o zgodovini. Nekateri so zašli v polpreteklo zgodovino, nekateri v malo bližjo, nekateri so se ukvarjali z muzeji, vsi pa so si pripisovali zasluge in jih dobesedno privatizirali za nekaj, kar je bil največji podvig celotnega naroda. Mislim, da je to dovolj dober pokazatelj tega, kje stojimo. Ali je danes res debata o tem, kdo je bolj zaslužen za zgodovino, ali se bomo raje ukvarjali s tem, kar je tisto, kar tare ljudi? Vlada je zazrta v prihodnost in pri tem bo tudi ostala. Zakaj sem danes hvaležen? tega ker se je danes pokazala bistvena razlika, tudi v tem, da nekateri še danes v parlamentu obračunavajo s civilno družbo, ker si ne morejo pomagati. In ne razumejo, da edino spoštljiv in odprt dialog, tudi s civilno družbo, lahko pripelje do – česa? Napredka v družbi. Na eni strani imamo stranko SDS, ki črti in krivi civilno družbo za vse hudo, kar se jim je zgodilo. Verjetno za vse svoje poraze. Pa bi si jih morala pripisati sebi. Na drugi strani sem se sam srečal danes s predstavniki civilne družbe,s Pavletom Ruparjem, srečal sem se v preteklih tednih s predstavniki kmetov, gospodom Žvegličem in Medvedom. Zakaj? Zaradi tega ker verjamem, da tudi s spoštljivim dialogom tistih, ki so nam na nasprotni strani in predstavljajo civilno družbo, in samo s spoštljivim dialogom lahko pride do napredka. Ali je kdo od vas zaznal, da bi se želel gospod Janez Janša srečati z Niko Kovač ali Jašo Jenullom? Smejejo se. To pove vse. Posmehovanje! Posmehovanje civilni družbi je tista ključna razlika, ki nas, ki verjamemo v spoštljiv, kulturen dialog in demokracijo in pravno državo, loči od njih. Jaz sem vesel, da ljudje danes lahko to ponovno vidijo in da tega ne bodo nikoli pozabili. Ker mi nismo danes tu zato, ker bi bila to naša bolestna ambicija, mi nismo tu zato, da bomo uresničevali svoje materialne ambicije, mi smo tu zato, ker so nas sem poslali ljudje, zato da so rekli ne tej politiki izključevanja, manipulacij in ustrahovanja. Žal resnica marsikdaj ne pride do ljudi. In ljudje pozabljamo. Zato mi je danes res všeč, da se je ta debata odvila na tak način, kot se je, da nas je marsikdo spomnil tudi na to, kakšne so bile zaveze in dogovori pred osamosvojitvijo vseh strank, in da je šlo resnično za vsenacionalni projekt. Danes pa se poskuša z njim kititi samo ena stran. Seveda jim pri tem nihče ne nasede niti ne verjame. Zakaj pa resnica mogoče res ne pride do ljudi in zakaj je danes prav? Zato ker nihče v koaliciji ni lastnik nobenega medija, ni lastnik nobenega časopisa, ni lastnik nobene televizije niti ni ugrabil javne RTV. Je pa to uspelo načrtno nekomu drugemu. Zato sem hvaležen, da danes v neposrednem prenosu lahko ljudem povemo tisto, kar je res, lahko povemo ne samo, kaj smo obljubljali, ne samo, kaj bi lahko naredili, če bi hoteli ali če bi dobili le priložnost, ampak tudi kako smo se soočili z realnimi problemi, kako smo se soočili s problemom podražitve energentov, podražitve hrane, ki ji še vedno ne verjamete. Ampak ali vsi mislite, da so res Avstrijci pa Italijani neumni, ker hodijo tankat v Slovenijo? Ali vsi mislite, da so Hrvatje neumni, ker hodijo kupovat hrano v Slovenijo? Ne. Tisto, kar zavračate, je realnost. Ker ves čas živite v preteklosti, ker je to, kar vas determinira. Mi se pa soočamo z realnimi problemi danes. Najprej sem mislil povedati naslednje. Da mi je žal, da moramo biti tukaj 14 ur, ker bi lahko teh 14 ur porabili za to, da bi se še bolj posvečali spremembam v zdravstvu, še bolj posvečali spremembam, ki jih družba potrebuje, zato ker jih nihče, vključno z vami, ki ste imeli tri vlade, ni naslovil dolgih 15 ali 20 let, nobena od korenitih sprememb se sploh ni naslovila, še manj začela. Res mi je bilo žal, ker sem mislil, da gre za 14 izgubljenih ur. In hvala vam, ker ste me prepričali v nasprotno, ker ste v teh 14 urah odprli ljudem oči o tem, kje živite. Ta čas, ko se boste vi verjetno tudi v prihodnosti ukvarjali z muzeji in preteklostjo, bomo mi raje posvetili temu, da bomo delali za dobro ljudi. In to je tisto in edino, kar nas tudi navdihuje.

Ne bi se ukvarjali z Uradom za demografijo, če ga ne bi ukinili. Se pravi, vi ste povzročili to razpravo. Jaz sem sicer pričakoval, da bo vlada ali predsednik Vlade v tem zaključnem nastopu odgovoril na nekatera vprašanja, da bo naštel tistih pet zgodovinskih nacionalnih dosežkov nevladnikov z Metelkove 6, za katere je šlo več kot 40 milijonov evrov v zadnjem obdobju, pa ne vi ne nekdo drug ni znal našteti teh dosežkov. Je pa pohvalno, da ste se danes srečali z gospodom Ruparjem, da priznavate tudi ta del civilne družbe, ki protestira proti vaši vladi. Pohvalno je, da je del te civilne družbe, ki je vas postavila gor, danes izrazil ostro stališče proti izgradnji kanala C0 preko ljubljanskega vodonosnika. Se pravi, nekaj rezultatov te razprave je pač vseeno bilo. Slišali smo sicer prej tudi predstavnike in predstavnice koalicije, tudi predsednico Državnega zbora, ki je govorilo o tem, kako se je koalicija v zadnjih dneh ukvarjala s preiskavo financiranja nekega medija, ki tej vladi ni naklonjen in v katerega naj bi 40 slovenskih občin v daljšem času vplačalo za reklame 80 tisoč evrov. Velik dosežek koalicije, moram reči, da je to ugotovila. Bi pa jaz to temo izkoristil za to, da bi vas vprašal, zakaj je državno podjetje GEN-I, ko ste bili vi tam direktor, plačalo enemu samemu mediju, eni sami novinarki, Vesni Vuković, bistveno več, 103 tisoč evrov. Slovenska javnost to sprašuje že dolgo časa, pa še vedno ni izvedla. Mogoče bi se pa ta preiskovalna komisija tudi s tem ukvarjala, saj je šlo za državni denar, denar državnega podjetja. Nobenega izdelka za to nikjer nismo videli, razen tega, da je ta gospa zdaj generalna sekretarka Svobode. Kako se že temu reče z besedo na k? Saj verjetno bo še delitev časa pa boste lahko odgovorili potem na to. Skratka, interpelacija je bila očitno potrebna, od vsega časa za to interpelacijo, za katero ste govorili, da je brez zveze, ste največ časa izkoristili vi. Največ časa je govorila koalicija. Če je bila stvar brez zveze, bi bili pač tiho, nekaj bi odgovorili pa bili že zdavnaj doma. Očitno je bila potrebna. Upam, da bo tudi kaj zalegla. Recimo v tem smislu, da ne boste več povzročali zmede, da ne boste obljubljali dodatkov sodnikom pa jih potem ni, plačila gasilcem pa ga potem ni, davčne reforme pa je potem ni, da ne boste delali zmede med gospodarstveniki, ljudmi, prebivalstvom, nazadnje celo med medvedi. Minister pravi, da jih bodo odstrelili, vi pravite, da jih ne boste, zdaj jih menda spet boste. Zdaj so še medvedje zmedeni ob teh čudnih nastopih. Torej, malo se vzemite v roke. Vse dobre rezultate v prihodnje bomo podprli, pripravljeni smo pomagati pri reševanju težav, ki pač tarejo vse nas, pričakujemo pa od vladne koalicije, vlade, predsednika Vlade v prihodnje nekoliko bolj resen odnos. In življenje in ravnanje v stvarnem svetu, ne v nekem umetnem mehurčku, za katerega verjamete, da se je ustvaril aprila lanskega leta, od takrat je pa minilo že praktično eno leto. Hvala lepa. Zaključujem razpravo o interpelaciji. Ugotavljam, da predlog sklepa v skladu s prvim odstavkom 253. člena Poslovnika Državnega zbora oziroma zahteva v skladu z drugim odstavkom navedenega člena nista bila vložena, zato zaključujem to točko dnevnega reda. Prekinjam 9. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 10. uri. Hvala vsem za udeležbo. Želim vam lahko noč! Hvala